Spoštovani kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam 53. izredno sejo Državnega zbora, ki je bila sklicana na podlagi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 Prehajamo na določitev dnevnega reda 53. izredne seje Državnega zbora. Predlog dnevnega reda ste prejeli v torek, 7. novembra 2023 s sklicem seje.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

prekinjeno 1. točko dnevnega reda, to je z drugo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 v okviru nujnega postopka. Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavnici Vlade, državni sekretarki na Ministrstvu za javno upravo, gospe Mojci Ramšak Pešec. Izvolite.

gospa podpredsednica Državnega zbora, spoštovani poslanke in poslanci! Vlada Republike Slovenije je v zakonodajni postopek vložila Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023, s katerim se predlaga sprejem posameznih dodatnih ukrepov za odpravo oz. ublažitev posledic vremenske ujme, ki je prizadela velik del Slovenije v avgustu letošnjega leta. S predlogom zakona se istočasno izboljšuje in dopolnjuje posamezne že sprejete ukrepe v tem zakonu, ker se je v praksi pokazalo, da je potrebno posamezne ukrepe dopolniti, izboljšati ali podaljšati njihovo veljavnost. oziroma pomoči, da so potrebni novi ukrepi oziroma pomoči prizadetim v tem predlogu, prvenstveno usmerjeni v pomoč oziroma reševanje stiskam prebivalcev prizadetih območij. V predlogu zakona se tako uvaja predplačilo za obnovo stanovanj, uvaja pavšalno nadomestilo za stroške bivanja v drugi stanovanjski enoti, podaljšuje se ukrep krizne nastanitve, določa se sofinanciranje kritja stroškov materiala in storitev izvajalcem javno socialno varstvenih programov, ki so imeli povečane stroške z zagotavljanjem storitev teh programov, nastalih zaradi odprave posledic poplav in plazov. Določa se dolžnost države, da zagotovi prevzem in končno obdelavo onesnažene zemlje in sicer najpozneje do 1. julija 2024. Ureja se povrnitev škode društvom in ustanovam, ureja se prevoz donirane krme. Spreminja se prispevek v primeru opravljanja solidarnostne sobote, ki še vedno sicer ostaja prostovoljna, se pravi, če se za njo odloči delodajalec po predhodnem posvetu s predstavniki zaposlenih pri tem delodajalcu. Ukinja se solidarnostni prispevek, določa se postopek ugotavljanja in določanja objektov, ki jih je potrebno odstraniti zaradi izkazane visoke poplavne ogroženosti, erozije plazu, kot posledica poplav in plazov in s tem povezane visoke nevarnosti porušitve oziroma hudega poškodovanja objektov, s čimer bi lahko nastale škodljive posledice za življenje in zdravje ljudi. (nadaljevanje) teh objektov oz. nepremičnin s temi objekti se določa tudi več možnih nadomestitvenih ukrepov, ki jih bo zagotovila država. Ker so se s sprejetimi amandmaji na matičnem delovnem telesu včeraj pojavile določene neusklajenosti v predlogu zakona, zlasti v 1. členu zakona, bo Vlada pripravila in tekom obravnave vložila tudi en uskladitveni amandma. S predlaganim zakonom se tako predlagajo posamezni ukrepi, za katere Vlada ocenjuje, da jih je potrebno sprejeti prednostno, da se prebivalcem prizadetih območij čim prej lahko zagotovi dodatne pomoči in ukrepe za odpravo oz. omilitev posledic vremenske ujme iz avgusta letošnjega leta. Te ukrepe Vlada predlaga, da se sprejmejo še pred sprejemom celovitega in trajnejšega zakona o obnovi po poplavah, ki je tudi v usklajevanju že z deležniki in ga bo Vlada predložila v zakonodajni postopek še letos. Hvala lepa.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 Spoštovana predsedujoča, kolegice in kolegi, ostali prisotni, lepo pozdravljeni. Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je kot matično delovno telo obravnaval novelo Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023. V dopolnilni obrazložitvi je predstavnica predlagatelja povedala, da je Vlada predlog zakona pripravila z namenom, da se dopolni zakonska ureditev z določenimi interventnimi ukrepi, ki so usmerjeni k čim hitrejši pomoči prizadetim posameznikom med poplavami avgusta 2023, in da se dopolni posamezne interventne ukrepe, ki so že bili sprejeti z osnovnim zakonom. Poudarila je, da se določbe, ki jih vsebuje predlog zakona, med drugim nanašajo na izvedbo predplačil za obnovo stanovanj, ki se bodo izplačale v višini 20 % škode zavedene v spletni aplikaciji Ajda, če je ta višja od 6 tisoč evrov, izplačilo pa bo izvedla Finančna uprava. Predlog zakona dopolnjuje institut namestitve in podaljšuje pravno podlago za zagotavljanje kriznih namestitev osebam starejšim od 65 let ter odraslim osebam z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, ki se zaradi poplav in plazov ne morejo vrniti v domače okolje. Ureja tudi odstranitev onesnažene zemljine, ki je posledica poplav in plazov, pri čemer odgovornost za odstranitev prevzema Republika Slovenija ter omogoča povračilo stroškov materiala in storitev, ki so nujno potrebni za zagotavljanje socialnovarstvenih storitev v času kriznih razmer. Predlog zakona med drugim tudi preoblikuje solidarnostno delovno soboto in črta obveznost solidarnostni prispevek ter z njim povezane kazenske določbe. Solidarnostna delovna sobota sicer ostaja osnovni institut, gre pa za prostovoljno odločitev oz. dogovor med delodajalci in predstavniki zaposlenih, s tem da se izrecno določa, da se solidarnostni prispevek v sklad izvede v višini neto plač zaposlenih. Ob tem se z novelo zakona izrecno določa, da se od plače delavca za opravljeno delo na dan, na ta dan ne plača dohodnine in prispevkov za socialno varnost. V razpravi so opozicijski poslanci izpostavili, da predlog zakona naslavlja probleme, ki bi v tem času že morali biti odpravljeni. Glede solidarnostnega prispevka, ki ga predlog zakona sedaj odpravlja, so povedali, da gre za nepremišljen ukrep in so mu v SDS nasprotovali že pri sprejemanju osnovnega zakona. Podobno velja za določbe 18. člena predloga zakona, ki ureja razglasitev nepremičnin in omejitev lastninske Izpostavili so, da z amandmajem koalicijskih poslanskih skupin te določbe še bolj grobo posegajo v lastninsko pravico, zato bi ga bilo treba v celoti črtati. Med drugim so še opozorili, da na terenu sanacija 4 mesece po poplavah še vedno ni opravljena. Zanimal pa jih je tudi finančni razrez sredstev v predlogu zakona in že porabljena sredstva, ki so bila določena z osnovnim zakonom. V nadaljevanju so predstavili še predloge svojih amandmajev. Koalicijski poslanci so poudarili, da je predlog zakona pripravljen z namenom, da se čim prej in na transparenten način pomaga ljudem. Izpostavili so instrument predplačil, ki nikoli do zdaj ni bil uporabljen na tak način. Pojasnili so tudi, da zaposleni na pristojnih ministrstvih in vladnih službah vlagajo vse napore v pripravo ukrepov, da bi prizadeti v letošnjih poplavah bili deležni učinkovite pomoči. Upoštevati pa je treba, da se do sedaj še nismo srečali z naravno nesrečo takšnih razsežnosti in zato tudi občine potrebujejo več časa, da pripravijo rešitve za sanacijo škode. Država je pri tem nekoliko bolj učinkovita, ne more pa izvajati ukrepe, ki so 3. TRAK: (SC) – 12.10 (nadaljevanje) v pristojnosti lokalnih oblasti. Do sedaj so občine že prejele akontacije, družine so prejele denarno pomoč, Karitas in Rdeči križ sta prejela od države denarno pomoč za izvajanje humanitarne dejavnosti in izplačilo prizadetim osebam, izplačana je bila tudi likvidnostna pomoč gospodarstvu, prav tako pa poteka intenzivna interventna sanacija na terenu. V zvezi z nekaterimi v razpravi izraženimi pomisleki opozicijskih poslancev je dodatna pojasnila podal državni sekretar Službe Vlade za obnovo po poplavah in plazovih Boštjan Šefic. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Najprej ima besedo Poslanska skupina Socialnih demokratov, zanjo kolegica mag. Bojana Muršič. Izvolite. Hvala lepa, podpredsednica, za besedo. Spoštovani predstavniki Vlade, kolegice in kolegi! V praksi in na terenu se je izkazalo, da ukrepi in rešitve iz interventnega zakona, ki odpravljajo posledice poplav in plazov iz letošnjega avgusta potrebujejo nekaj sprememb ter dopolnitev. Obstoječi zakon je potrebno dodelati in spremeniti v delu, da bo država lažje ter hitreje poskrbela za izvajanje ukrepov, ki gredo v smeri pomoči prizadetim v uničujočih poplavah. Vlada Republike Slovenije tako v predlaganih spremembah in dopolnitvah, o katerih bomo danes odločali, želi, da se zakon dopolni z določili, ki bodo uredili izvedbo predplačil za obnovo stanovanj, s čimer bodo lastniki le teh lahko svoja stanovanja lažje ter hitreje obnovili. Vlada želi podaljšati čas zagotavljanja kriznih namestitev osebam, ki so starejše od 65 let, ter odraslim z motnjami v duševnem ter telesnem razvoju, ki so izgubile svoj dom ali prejšnjo namestitev. S sprejemom predlaganih ukrepov se želi zagotoviti povračilo stroškov osebam, ki bodo primorane nadomestitev iskati na trgu nepremičnin luči tega predloga, da bodo upravičenci lahko prejeli nadomestilo za kritje stroškov bivanja, ki bodo nastali, zaradi tega. Med predlaganimi ukrepi je tudi urejanje odstranjevanja onesnažene zemljine, ki se je prav, zaradi poplav razširila na širša območja in kar celotne regije. S tem imajo največ težav na Koroškem. S tem, ko bo država prevzela odgovornost za odstranjevanje onesnažene zemljine, bo jasno, kdo in kako mora ravnati s to zemljino. Predvsem pa gre za to, da se te zemljine odstrani iz vseh območij in da sanacija ter odstranjevanje ne bo prepuščeno lokalnim skupnostim, ki so, zaradi poplav že tako finančno in kadrovsko oslabljene. Vlada pa želi s sprejemom tega zakona med drugim razveljaviti tudi že sprejet ukrep obveznega solidarnostnega prispevka, določiti pogoje in načine za odstranjevanje objektov, ki so bili znatno poškodovani v poplavah ter zagotoviti hitrejšo in enostavnejšo oskrbo kmetij z donirano krmo, ki jo nekateri kmetovalci že krvavo potrebujejo, zato, da bodo lahko svoje živali obdržali pri življenju in nadaljevali s svojimi dejavnostmi na kmetijah. Vse našteto je le del predlaganih rešitev zakonske materije, o kateri bomo danes poslanke in poslanci tudi odločali. Socialni demokrati bomo zakon podprli, saj menimo, da predlagani ukrepi naslavljajo težave, ki so se pokazale tekom izvajanja že sprejetega zakona. To, da bodo lahko ljudje upravičeni do predplačil za sanacijo svojih hiš ali stanovanj in da bodo lahko zaprosili tudi za povračilo stroškov, zaradi začasnega bivanja v drugi stanovanjski enoti so ukrepi, ki morajo kar najhitreje zaživeti tudi v praksi. Poslanski skupini Socialnih demokratov smo zadovoljni, da se je našla rešitev kdo in na kakšen način bo moral poskrbeti za odstranitev onesnažene zemljine, ki ogroža ne le nekaj občin in krajev, temveč celotna območja in celo regijo. Vlada kot predlagateljica zakona po našem mnenju predlaga rešitve, ki morajo stopiti v veljavo takoj, saj bomo le tako lahko reševali težave in zatečena stanja, ki se dnevno pojavljajo ali spreminjajo na območjih, ki so jih prizadele katastrofalne poplave in plazovi. Naloga Vlade in nas v Državnem zboru je, da težave pravočasno prepoznamo in jih tudi naslovimo. Verjamemo da bo obstoječi Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta leta 2023 deležen še kakšne novelacije. 4. TRAK: (SB) – 12.10 (Nadaljevanje) Si pa želimo, da bi s prakso aktivnega reševanja težav in iskanja rešitev za nastale situacije, ki so posledica katastrofalnih poplav nadaljevali, saj bomo le tako lahko pomagali tistim, ki so te pomoči

Hvala za besedo, predsedujoča. Spoštovani vsi prisotni! Novela interventnega zakona, ki jo sprejemamo, je potrebna za bolj učinkovito izvajanje ukrepov za odpravo posledic poplav in plazov, zlasti pa za ublažitev stisk in trpljenja ljudi, ki so bili v teh poplavah prizadeti. Zima je pred vrati, ljudje pa niso preskrbljeni; to nas mora skrbeti. Med ukrepi gre izpostaviti podaljšanje pravne podlage za zagotavljanje kriznih namestitev osebam, starejšim od 65 let, in osebam, odraslim osebam z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, ki se ne morejo vrniti v domače okolje. S podaljšanjem tega ukrepa rešujemo njihovo stisko v času, ko njihova bivališča še niso sanirana. Omogočamo tudi takojšnji prehod v stalno namestitev v domovih za starejše in drugih zavodih za tiste, ki se ne bodo mogli vrniti v svoja bivališča. Spremembe zakona bodo omogočile lažje dostopanje pristojnih služb do podatkov za namene hitrejšega in enostavnejšega vodenja in odločanja v postopkih izjemnega dodeljevanja neprofitnih stanovanj. Ljudje, ki se prijavljajo na izjemno dodelitev neprofitnega stanovanja, so že tako ali tako v stiski, saj njihova bivališča niso primerna za bivanje, morda pa nimajo niti dostopa do določenih dokumentov in podobno, zato je za lažje dodeljevanje neprofitnih stanovanj smiselno, da njihove podatke pridobijo občine oziroma stanovanjski skladi sami. Nadalje se bo omogočilo povračilo stroškov materiala in storitev, ki so bili nujno potrebni za zagotavljanje socialno varstvenih storitev v času kriznih razmer. Takoj po poplavah so se morali domovi za starejše in drugi socialno varstveni zavodi hitro znajti, da so zagotovili nadaljnje obratovanje zavodov, da so lahko še naprej oskrbovali ranljive skupine. Opravljeni so bili različni nakupi naprav, dostavljene na primer cisterne vode, zagotavljali različni pripomočki za sanacijo posledic poplav. Tovrstne stroške bo kril državni proračun. zakonom se zagotavlja tudi kritje stroškov prevoza donirane krme iz javnih sredstev. Določa se, da je za odstranitev onesnažene zemlje pristojna država. Oprošča se plačila dohodnine in prispevkov za socialno varnost v primeru socialnih solidarnih delovnih sobot. Dodatne določbe bodo omogočile predplačila za obnovo stanovanja v višini 20 % zavedene škode in še bi lahko naštevali. V Levici posebej pozdravljamo ukinitev obveznega solidarnostnega prispevka. S tem bomo za sanacijo izgubili okoli 160 milijonov evrov, kar ni zanemarljiv znesek, vendar iz obrazložitve 12. člena novele zakona izhaja, da se bo ta dodaten vir denarja za sanacijo predvidoma pridobil z zvišanjem stopnje davka od dohodkov pravnih oseb za tri odstotne točke, in sicer za prihodnjih pet let, ki bo bremenil delodajalca. Obdavčitev plač, torej dohodkov iz dela, se zamenjuje z obdavčitvijo dohodkov iz kapitala. Sanacijo poplav tako ne bomo plačevali s tem, da bomo ljudem trgali denar od plače, ampak s tem, da bomo trgali denar od dohodkov iz dividend in drugih virov dohodkov, kapitala, ki so našteti v Zakonu o davku na dohodke pravnih oseb. V Levici bomo zakon podprli. Letošnje poplave so še enkrat znova pokazale da krvavo rabimo državno podjetje za urejanje hudournikov in vodotokov kot je nekoč že obstajalo podjetje PUH, ki je nesrečno končalo z divjim lastninjenjem po osamosvojitvi. Razdrobljeni koncesionarji namreč ne obvladajo težkega stanja na terenu ne premorejo dovolj težke mehanizacije in stroke predvsem pa naši vodotoki se ne vzdržujejo že več kot 30 let, zato se nimamo kaj čuditi poplavam in kriviti zgolj podnebnih sprememb. Hvala. PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT: Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Svoboda, zanjo kolega mag. Franc Props. Izvolite. Hvala lepa za besedo, predsedujoča. Spoštovani! Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023, je še eden v nizu korakov, ki predstavlja odgovor na katastrofalne poplave, ki so prizadele Slovenijo. Dogodek, ki je bil uničujoč in predstavlja največjo naravno katastrofo v zgodovini države, je zahteval življenja, kruto je prizadel ljudi, skupnosti, gospodarstvo in infrastrukturo. Vendar pa lahko prav v takšnih trenutkih stiske zasijeta resnična moč in odpornost naroda. Občutek naših ljudi za solidarnost, ki smo mu priča ob tej katastrofi, ni nič drugega kot izjemen. Je dokaz moči prebivalcev Slovenije in njihove odločenosti, da pomagamo premagati stisko prizadetih. Vlada je po katastrofi izjemno hitro pripravila zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic letošnjih avgustovskih poplav in zemeljskih plazov, ki smo ga v Državnem zboru družno podprli. Ta zakon je bil ključnega pomena pri usmerjanju prizadevanj države za okrevanje in je že obrodil sadove na številne načine. Pomoč in podpora lokalnim skupnostim ter gospodarstvu, ki je bila rekordno hitra, že kaže rezultate. Po vodotokih in deloviščih v državi dnevno brni tisoče strojev, ki jih upravljajo ekipe, zadolžene za sanacijo škode, urejanje vodotokov in ostalega. S temi posegi vsak dan povečujemo odpornost na tovrstne izredne vremenske pojave, ki nas zagotovo čakajo tudi v prihodnje. Predplačila občinam, finančna pomoč gospodarstvu, tako v obliki kritja stroškov čakanja na delo in različni odpisi sicer rednih stroškov so ogromno pripomogli tako lokalnim skupnostim kot tudi gospodarstvu. Predlog, ki je pred nami danes, prizadetim v poplavah prinaša in zagotavlja jasen okvir za obnovo domov. Finančna podpora dodeljena s tem zakonom, je lahko za marsikoga, ki je izgubil vse, naj bodo to posamezniki ali družine, rešilna bilka. Pomagala jim bo, da lahko ponovno zaživijo svoja življenja z dostojanstvom in varnostjo. Prizadetim državljankam in državljanom je bila iz državnega proračuna ,so bila ,so bila že namenjena prepotrebna finančna sredstva, izplačana so bila preko humanitarnih organizacij kot tudi preko izredne socialne pomoči. S predlogom, ki je pred nami prinašamo za prizadeto ureditev predplačil za sanacijo poškodovanih stanovanj ter nadaljnje financiranje nadomestnih bivališč in bivanja na drugem naslovu. S predlogom zakona prinašamo tudi podlage za nadomestitvene objekte za tiste, katerih stanovanjski objekti so bili poškodovani ali so ogroženi do te mere, da jih ne bo mogoče sanirati. Z danes sprejetim zakonom bomo ustvarili tudi pravno podlago za povrnitev škode društvom in ustanovam, ki so bila oškodovana v poplavah. Predlog zakona v skladu s situacijo na terenu prinaša širitev pristojnosti vladne službe za obnovo. Vladna služba bo tako imela zakonske podlage za izdelavo strokovnih mnenj in za pripravo metodologije in izvedbe javnih naročil z namenom preprečitve vojnega dobičkarstva. Še posebej je to pomembno zato, ker tako zadnja razkritja kot tista v preteklosti kažejo, kako perfidno je politika v zadnjih 30 letih vzporedno, skrito pred očmi javnosti izgrajevala infrastrukturo za legalizacijo korupcije. V sklopu programa obnove in razvoja, ki je v pripravi in bo eden zadnjih zakonodajnih korakov na poti k sanaciji katastrofalnih posledic avgustovske ujme, pa bodo dane podlage za pripravo in izvedbo številnih prihajajočih projektov. Poslanski skupini Svoboda bomo predlog zakona o katerem danes odločamo podprli. V času sprejemanja interventnega zakona in novele Zakona o odpravljanju posledic naravnih nesreč v avgustu, smo bili zadovoljni tudi z državotvornim pristopom opozicije

Lep pozdrav vsem, še posebej dijakinjam in dijakom, dijakom iz Izole, ki nas spremljajo danes na tej seji. Konec avgusta je bil sprejet interventni zakon glede naravne ujme, ki se je zgodila v začetku avgusta letos. Takrat je bilo s strani predsednika Vlade zagotovljeno, da bomo najkasneje v dveh mesecih, torej do konca oktobra letos obravnaval zakon o obnovi ki pa ga seveda nismo. Situacijo Vlada in vladna koalicija danes rešuje z novelo interventnega zakona, vanj pa tlači tudi vsebine, ki v ta zakon ne sodijo. Vendar to ni najbolj pomembno. V kolikor bi bile te vsebine v prid ljudem, pa niso, govorim o prisilnih razlastitvah stanovanjskih objektov, glede katerih v Slovenski demokratski stranki predlagamo, da se iz te novele izvzamejo in se to področje na drugačen način uredi v zakonu o obnovi, za katerega je gospod Šefic, vladni koordinator za obnove, včeraj dejal, da naj bi bil obravnavan in sprejet do konca letošnjega leta. Nobenega razloga torej ni za posiljevanje z neprimernimi določbami o prisilnih razlastitvah, ki bodo pri ljudeh povzročale še večjo stisko. Novela namreč uvaja hiter postopek razlastitve stanovanjskih objektov, za katere vladna služba za obnovo oceni, da niso več primerni za bivanje, ne prinaša pa nobenih rešitev za nadomestne objekte. Nobenih. Včeraj je na odboru gospod Šefic večkrat zatrjeval, da je, kot se je izrazil, nadomestitvena gradnja del novele zakona zato, ker ljudje pričakujejo rešitve. Super, če bi to bilo res, vendar niti ene določbe v tem zakonu glede nadomestitvene gradnje ni, je samo hiter postopek prisilnih razlastitev po dolgem in počez, ki omogoča rešitev samo peščici, in to tistim, ki si bodo sami našli nadomestno nepremičnino, za vse ostale pa te določbe pomenijo hitro razlastitev obstoječih stanovanjskih objektov brez rokov, v katerih naj bi prišli do nadomestnih objektov. Postopki pa bi morali biti obratni. Ljudem je potrebno najprej pomagati pri pridobivanju nadomestnih objektov, zemljišč in šele v skrajnih primerih, če sploh, zadeve urejati z razlastitvami. V skoraj štirih mesecih od ujme bi morale biti znane tako nadomestne lokacije kot nadomestni objekti, preselitve bi morale že potekati, potekati bi morale dogovorne, dogovorno, vendar se doslej ni izvedla še nobena. Spomnimo se izjav predsednika Vlade Goloba po poplavah, da je slovenska industrija montažnih objektov sposobna v mesecu dni izdelati sto hiš. Koliko jih je bilo izdelanih do sedaj za poplavljene in tiste, ki so jih ogrozili plazovi? Dve, ampak ne zaradi predsednika Vlade ali pa vladajoče koalicije pač pa zaradi donacije podjetja iz okolice Ljubljane, ki je dva objekta doniralo prizadetima mladima družinama v občini Luče. Vladni in koalicijski predlog zadeve torej postavljata na glavo in ne bosta rešila ničesar. Zaradi tega je naš predlog, da se to uredi na drugačen način, kot sem ga omenil že prej, in sicer v zakonu o obnovi, ki prihaja v mesecu dni. V kolikor boste ta predlog zavrnili, smo prepričani, da boste to popravljali v tem zakonu, v zakonu o obnovi, kot sedaj popravljate po dobrih dveh mesecih solidarnost..., uvedbo solidarnostnega, t. i. solidarnostnega davka, ki ga ukinjate. Spomnimo, Slovenska demokratska stranka je ob sprejemanju zakona konec avgusta predlagala, da se ta davek, s katerim ste želeli ljudem iz žepov pobrati 160 milijonov evrov, ne uvede. Takrat ste to zavrnili, danes pa prihajate s črtanjem tega davka. Po dveh mesecih ste spoznali svojo zmoto. Še dobro, da si tudi tu predsednik Vlade ni premislil kot si je glede številnih drugih odločitev. Nazadnje glede vladne ekipe, kjer je pred prazniki odločno zatrjeval, da je 20 ministrstev preveč, da je potrebno ekipo radikalno zmanjšati ne na 17, pač pa na 12 ali celo na 77 ministrstev, ker ni operativna, potem pa si je prej kot v dveh tednih premislil, kjer pa je resnici na ljubo potrebno priznati, da operativnost in uglašenost vladnega ansambla ni odvisna od tega, ali v njem igra 20, 12 ali 7 glasbil. Odvisna je od dirigenta. Takrat bi bil interventni zakon sprejet soglasno, v kolikor tega prisilnega solidarnostnega davka, ki ga sedaj črtate, ne bi bilo. V Slovenski demokratski stranki pa podpiramo vse ostale izboljšave zakona, predvsem akontacijo ljudem za obnove objektov, kjer predlagamo povišanje iz 20 na 50 %, in vse ostale dobre rešitve, ki jih ta novela zakona prinaša. Tako kot pri osnovnem zakonu bo tudi v tem primeru odločitev 7. TRAK: (TB) – 12.30 (nadaljevanje) v vaših rokah. Od tega ali boste prisluhnili našim predlogom, da se črtajo prisilne razlastitve in da se s tem dodatno ne vznemirja ljudi, torej od te vaše odločitve je odvisno tudi to,

Hvala lepa za besedo. Lepo pozdravljeni vsi predstavniki Vlade, kolegice in kolegi, slovenska javnost! Od poplav mineva sto dni, Vlada pravi, da popoplavna obnova poteka hitro in gladko in učinkovito, ljudje na terenu in predvsem občine, župani, se s tem verjetno ne strinjajo. V Novi Sloveniji bolj verjamemo ljudem in lokalnim skupnostim, ki so vsak dan na terenu in resnično se vsak dan ukvarjajo z odpravo posledic poplav. Naša ocena je, da je aktualna Vlada dobra pri obljubah, močna pri besedah in tudi pri fototerminih na terenu, a malo manj učinkovita in šibka pri res konkretnih dejanjih. Ali bolje rečeno, Vlada je pri odpravljanju posledic poplav manj učinkovita, kot je to obljubil predvsem na terenu, pred kamerami, vaš predsednik. Na zakon o obnovi smo v Državnem zboru čakali dolgo, ljudje in občine nanj čakajo predolgo. Pred nami pa je novela Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov. Ocena Nove Slovenije je, da zakon prinaša kar nekaj dobrega za ljudi, zato zakonu ne bomo nasprotovali. Podpiramo na primer, da se vsem, ki so v poplavah izgubili svoje, izgubili svoje domove, z zakonom omogoča, da obnovo svojih hiš in stanovanj dobijo predplačilo v višini 20 % ocenjene vrednosti. V Novi Sloveniji pa mislimo, da je ta procent premajhen in zato smo predlagali oziroma predlagamo dvig na 40 vendar procent na koncu ni niti toliko ključen, kot je ključna hitrost. Želimo si, da na ta sredstva ljudje ne bodo čakali tako dolgo, kot so čakale prizadete občine na poplačilo interventnih stroškov sanacije. Ureja se tudi povrnitev stroškov začasnega bivanja ljudem, ki so morali zapustiti svoje poškodovane domove. Krijejo se jim tudi stroški za dobavljeno elektriko, ogrevanje in komunalne storitve. Prav tako bodo prejeli določen pavšal, iz katerega bodo lahko krili stroške najema. Podpiramo tudi možnost hitrejše in enostavnejše oskrbe kmetij z donirano krmo. Pozdravljamo in veseli smo, da ste prisluhnili tudi predlogom Nove Slovenije in da prevzema organizacijo izvedbe te akcije na terenu Kmetijsko gozdarska zbornica. Tudi društva bodo upravičena do povrnitve škode zaradi poplav, in to se nam zdi dobro. Realnost pa je včasih kruta, zato je smiselno kdaj prisluhniti tudi opoziciji. Ves čas smo opozarjali, da je obvezna solidarnostna sobota na način, kot ste si jo takrat zamislili, napačna, torej, da ne bo delovala. Sedaj jo ukinjate in prav je tako. Solidarnost ne more biti prisilna, sploh pa delavec za solidarnost ne more biti še dodatno udarjen, tako da od solidarnostne sobote plača še dohodnino in obvezne prispevke za socialno varnost. V Novi Sloveniji pa opozarjamo, da je v zakonu določba, ki vanj res ne sodi. V prejšnjem mandatu ste temu rekli podtaknjenci. Razlastitev lastnikov poškodovanih objektov v ta zakon ne sodi. Opozarjamo, da razlastitev lastnikov na ta način, kot ste si jo vi zamislili, v praksi ne bo delovala. Bojimo se, da bo prinesla ogromno slabe volje in to slabe volje ravno tistih ljudi, ki so že itak prizadeti. Predlagamo, da ta člen črtate in, da ga vnesete v Zakon o obnovi, saj bo menda pred nami v enem tednu. 12.35 (nadaljevanje) našemu predlogu, smo mi pripravljeni ta zakon podpreti. In za konec, spoštovana koalicija, vas ponovno opozarjamo, da pristop k poplavni sanaciji ni pravilen z dvigom davkov, z dodatno birokracijo za ljudi in za podjetja, kar bo pomenilo manj prilivov, torej manj denarja. Najprej ocenite škodo, ampak realno jo ocenite. Občine so prijavile škodo za tri milijarde, podjetja za eno milijardo, torej imamo štiri milijarde škode, vi pa govorite o desetih milijardah. Po naši oceni je škoda nerealno ocenjena in zaradi tega ni potrebno uvajati novih davkov na zalogo. Torej imate veliko odgovornost. Če boste popoplavno obnovo vodili uspešno, bodo zadovoljni vsi, predvsem ljudje. Tega zadnjega si mi želimo, zato predlagamo, da včasih prisluhnete tudi predlogom opozicije. Hvala lepa. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Prehajamo na razpravo o členih in vloženih amandmajih. Tako v razpravo dajem 3. člen ter amandma Poslanske skupine SDS in amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Želi kdo razpravljati? Prosim za prijavo. Pričenjam prijave.

Če se spomnite je Slovenska demokratska stranka 31. avgusta, ko smo ta zakon obravnavali predlagala podobne rešitve, na malo drugačen način sicer, vendar so bile takrat zavrnjene. Tako da tudi na tem področju vidimo, da prihaja neka streznitev, ne samo pri poseganju v žepe ljudi, vendar tudi ta streznitev ne prihaja v taki meri, ki bi lahko omogočila ljudem, da bi na nek normalen način pričeli s temi postopki temeljitejše obnove tam, kjer je škoda večja. če ste prisluhnili takrat na nek način našim predlogom, kjer smo za občine predlagali 50 odstotno akontacijo pri povračilu stroškov in ste jo potem dvignili, iz 20 na 40 odstotkov, potem ne vidimo nobenega razloga zakaj je tukaj tako vztrajanje na tem, da se tudi pri ljudeh, za katere je bilo takrat pred dvemi meseci rečeno, da so v ospredju, da jim je treba najprej pomagati, zdaj pa po slabih treh mesecih vidimo, da ste jih pustili popolnoma na cedilu. Popolnoma na cedilu, razen tistega kar so dobili preko Rdečega križa in Karitasa in socialne pomoči, niso dobili nobene druge pomoči. Ne pri iskanju nadomestnih lokacij, ne pri nadomestnih gradnjah, ne pri iskanju nadomestnih nepremičnin, ne pomoči pri saniranju škode. Ne vidimo nobenega razloga, če si ljudje lahko sami pomagajo, da se jim to, da se jim to ne omogoči v izdatnejšem znesku. 40 odstotkov predplačila bi pomenilo, da nekdo, ki pač ima večjo škodo, ki sega v nekaj 10 tisoč evrov bo sposoben sam rešiti ta problem, manjše predplačilo pa tega verjetno ne bo omogočilo. In še nekaj, včeraj, ko smo razpravljali o tem se je ugotovilo, da finančne posledice tega zakona tako kot resnici na ljubo tudi osnovnega zakona niso realno ovrednotene. Ko smo vprašali, iz kje izhaja ocena, da bo potrebno za ta predplačila nameniti 50 milijonov evrov, je bilo rečeno, da na podlagi podatkov v Ajdi, kjer gre za 12 tisoč nekaj objektov, od tega približno polovico stanovanjskih in da škoda teh 12 tisoč je, nekaj objektov predstavlja 500 milijonov, polovica je 250 - 20 % od 250 je 50 milijonov. Na podvprašanje, ker zakon pravi, da tega, te akontacije ni mogoče dobiti za objekte, ki se bodo porušili, torej tisti, ki so neprimerni za bivanje ali so bili ti izločeni iz te ocene je bilo rečeno, ne, ker ne vemo koliko jih pravzaprav je. Pa sta dva katastrofalna podatka sta v tej izjavi. Prvi je ta, da po treh mesecih ne veste koliko je teh objektov, ki niso več primerni za bivanje. Po treh mesecih ni niti seznama teh objektov. Vi govorite kako ste promptno, ažurno delali in pomagali ljudem na terenu, niti seznama ni. Druga okoliščina finančne posledice nekega zakona v Državnem zboru daje Vlada z neko neresnično, nerealno oceno finančnih posledic, da ne govorim o tem, da imate zdaj v tem zakonu, ko ste ukinili, hvala bogu, solidarnostni davek, še vedno solidarnostno soboto, finančne učinke te solidarnostne sobote pa prenašate v Zakon o obnovi, ki bo prišel v kratkem v proceduro. Torej, zmeda je popolna, glejte popolna in ko ljudje to gledajo, seveda nimajo več nekega upanja, da bo država nekaj storila in si pomagajo kolikor si lahko sami. In če si sami pomagajo in če mi sami rešujejo probleme, potem je najmanj, kar lahko država naredi, da jim pri tem da neko bolj izdatno pomoč in zaradi tega predlagamo, da se ta akontacija poviša iz 20 na 50, če je za vas problem, 50, tudi 40 % je ustrezna akontacija, 20 je pa absolutno premalo. Včeraj smo poslušali utemeljitev, da tega ni mogoče narediti zaradi tega, ker Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč v nekem členu določa, da je mogoče ljudem povrniti največ 40 % in potem bi 50 % akontacija šla že čez teh 40 %, kar tudi ne drži. Imam tu zakon, 25. člen, piše pa, mimogrede, to je zakon, ki smo ga z interventnim zakonom spreminjali, ta interventni zakon je prej imel za občine drugačno določbo kot jo ima ta Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, je imel prej za občine drugačno določbo kot jo ima sedaj po spremembi, ki jo je Državni zbor sprejel 31. avgusta, ko govorimo o 40 % predplačilu za občine. Se pravi, tudi to, kar zdaj tukaj bom prebral, bi bilo mogoče spremeniti, ampak ne glede na to piše: Za obnovo posameznega stanovanja 25. člen Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč v lasti osebe zasebnega prava se lahko dodeli največ 40 % oziroma v primeru, ko je bilo zavarovano največ 60 %. Se pravi ne drži, kar ste včeraj na odboru zatrjevali, ne drži, ker je 60 % tisti maksimum. Pa tudi če je problem za vas 50, še enkrat ponovim, podprite ta amandma, dajte amandma na amandma in omogočite ljudem 40 % predplačilo, nihče ne bo nikamor ničesar odnesel, nikamor, boste pa s tem dali nek signal, da si bodo ljudje ob pomanjkanju državne iniciative z vaše strani pri tej pomoči pomagali sami. Hvala. Hvala lepa. Besedo ima kolega Jožef Jelen. Izvolite. JOŽEF JELEN (PS SDS): Predsedujoča, hvala lepa za besedo. Lep pozdrav vsem tudi v mojem imenu! Danes je že 98. dan, odkar so Slovenijo zajele katastrofalne poplave. Pred nami je Predlog zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov. Čeprav bi bil skrajni rok, da bi danes obravnavali že zakon o obnovi. Jaz prihajam iz Zgornje Savinjske doline, katera je po mojem prepričanju v teh poplavah in zemeljskih plazovih utrpela največjo škodo in ko gledam situacijo danes v zgornji Savinjski dolini bi na nekaterih predelih še morala potekati intervencijska dela, na vodotokih in seveda tudi na plazovitih področjih. Imamo primer v okolici Mozirja, to je v Lokah, kjer zaradi neočiščene Savinje vsakič, kadar so padavine močnejše, reka Savinja prestopi bregove in poplavi 4 hiše. Župani in seveda tudi poplavljenci so neštetokrat klicali zadolžene institucije, da naj ukrepajo, da naj pošljejo vsaj 2 bagerja na to področje za kakšen dan, da to odpravijo in da bodo ljudje živeli varno, vsaj ta čas, dokler se njihova preselitev oziroma njihova premestitev ne reši, ampak, glej ga zlomka, zadeva se še ni uresničila. Danes, ko sem se peljal tam mimo, ko sem šel v Ljubljano, situacija je podobna, kot je bila včeraj, predvčerajšnjim oziroma en teden nazaj. Tako, da ne vem jaz ali je res v tem problem ali nočemo ali ne znamo ali pač. Stroka ocenjuje, da ni potrebno. Imamo tudi neočiščene hudournike to so pretoki reke Savinje in reke Drete kateri prihajajo iz

strojev, ampak ljudje se obračajo na mene, mi pošiljajo razne fotografije in dolžan sem, ker verjamem, da od vas veliko ljudi ne gre na teren. Poglejte, tule je en vodotok očiščen iz planine, Mozirske, to je potok Trnava, katerega je koncesionar lepo očistil. Po njihovem vidimo, da je v njem zelo malo vode, ker takrat ni bilo deževja. Na kar je čez nekaj dni prišlo malce več dežja, vodotoki so malo narasli in to lepo oblikovano strugo je ta majhen tok uničil, gramoz je odnesel nekaj 100 metrov nižje, kjer je zabil most, voda je prestopila bregove in spet se je razlilo okoli domov oziroma, cesta je bila neprevozna in poplavljena kmetijska zemljišča. Tako da, kot sem že včeraj na Odboru za infrastrukturo rekel, problem so koncesionarji. Kot je že bilo danes rečeno, imeli smo PUH, to je bilo Podjetje za urejanje hudournikov, katero je žal šlo tam okoli leta 2000, mislim da nekako v stečaj. Njihova področja so prevzeli koncesionarji. Ti koncesionarji na teh delih svoje delo ne opravljajo dovolj kvalitetno. Zdaj ne vem, verjetno so tudi zaslužki na teh predelih nekoliko manjši kot pa na večjih površinah in žal te stvari potem botrujejo, da se zabijejo vodotoki, in da poplavljajo ostala področja nižje ob vodotokih, ob Savinji oziroma ob Dreti. Imamo tudi ogromno naplavin na kmetijskih zemljiščih. Nekaj so kmetje, kolikor so pač lahko s svojimi močmi očistili, ampak žal je to pogojeno vse s finančnimi sredstvi, z zmogljivostmi katere so na razpolago v danem trenutku. Danes, skoraj 100 dni po tej nesreči, Če se peljete po dolini iz Luč proti proti pod Smrekovec oziroma iz Mozirja proti Ljubiji, v Ljubijski graben Podsmrekovec, lahko vidite še veliko travnikov zasutih s peskom, s kamenjem, in še veliko drugih dolin je tam od Ljubna, Raske in na drugo stran, tako da, jaz ne vem, zdajle bo zima, vsak čas bo sneg, spomladi bi bilo potrebno te stvari sanirati, da lahko kmetje zasejejo travo, da lahko potem nadaljujejo s svojim kmetovanjem. In se bojim, da bo leto minilo in stvari ne bodo rešene. Omenilo se je tudi, v Slovenski demokratski stranki, predlagamo z amandmajem, da se to predplačilo iz 20 % poviša na 40. Sam sem sodeloval v občinski popisni komisiji, ocenjevali smo škodo v Mozirju, na tem predelu Log, tam je bilo uničenih preko 300 objektov oziroma poplavljenih 300 objektov, potem kasneje, ko se je ta sistem vnesel v sistem Ajda, škoda je bila, v povprečju tam škoda nekje okrog 80, 90 tisoč na stanovanje. Zdaj, če računamo, da bo to to stanovanje dobilo 20 % vrednosti od te ocenjene škode, je to 18 tisoč evrov. Nekaj so ljudje že dobili iz teh različnih skladov, to se šteje pač v njihov prihodek, tako da ostane tam v povprečju nekje okoli 15 tisoč evrov, jaz pa mislim, da za popravilo takšne škode, kot so imeli tam dol na nekaterih novih objektih hiš, žal so bile tam tudi montažne hiše, katere so mogli odpreti do višine poplavljenega, da so izsušili to stekleno volno, ki je vmes notri. Vsi niso imeli ustrezno zavarovane objekte, ker vsi tisti predeli niso bili 11. TRAK: (VP) In mislim, da za 15 tisoč ne moreš nič narediti. Lahko kupiš garažna vrata pa vhodna vrata pa še mogoče kaj zraven, to je pa tudi to. Zdaj tisti pač, kateri so si lahko sami pomagali, so si sami pomagali, drugi so pač jim pomagale družine. Velika večina ljudi v teh objektih ima tudi kredite, dolgoročne, katere morajo odplačevati. V glavnem stiska, stiska je velika in če bi, če bi tu prevladal nek zdrav razum pa da bi lahko ta procent dvignili vsaj na 40 %, tako kot smo za predplačilo škode občinam, da bi, da bi ljudje lažje pred zimo uredili še tisto, kar je potrebno. Ker dejansko res pričakujejo pomoč od Vlade, pomoč od države. In jaz ne vem, ne razumem tega, no, zakaj, ker to ni, ker je pač, glejte, cena je bila ocenjena, predsednik je rekel, 9 milijard 900 je cena, je škoda po poplavah in teh plazovih iz avgusta 2023 in mislim, da tu 50 milijonov v tej vsoti 9 milijard 900 je zanemarljiva, ljudem bi pa pomenila veliko. Tako da jaz pač pričakujem, da bo tekom razprave prišlo do določenih sprememb in da se bodo stvari uredile. Nekatere občine so že tudi pripravile nekako pobude za te spremembe prostorskih planov, katere so bile že tudi podane na vladne službe, in upravičeno pričakujejo odgovore. Dali so tudi svoje pripombe, dali so tudi v nekih variantah tudi vam rešitve, verjetno ste prebrali, in pričakujejo vaše odgovore. Pripravili so prostore, tako da občine so storile tisto, kar je bilo pač možno, na vas, da vi naredite svoje. Jaz sem prepričan, da se boste odzvali hitreje kot ste se do sedaj, čeprav tukaj moram gospoda Šefica pozdraviti. Res je veliko prisoten v Zgornji Savinjski dolini, tako da, vidimo, da se trudi, ampak žal nekako rezultatov pa ni tako hitrih kot bi si, kot bi Velikokrat je bilo obljubljeno tudi, da bomo dobili v Zgornji Savinjski tehnično pisarno. Mislim, da je vsak teden obljubljeno, da bo v ponedeljek, včeraj ste mi tudi obljubili, da bo v ponedeljek. Zdaj, ponedeljek bo kar kmalu, upam, da bo prišla oseba tja gor, in da bo na razpolago tako lokalnim skupnostim kot tudi ljudem, kateri so, verjemite mi, res v velikih stiskah. Včeraj smo lahko gledali odzive stanovalcev iz Strug, tam ste jim jasno povedali, da tam ne bodo več mogli živeti. Bog ne daj, da pride do razlastitve po vašem, občina še nima pripravljenih zemljišč, postopki birokratski so tako dolgo, da bi verjetno morali biti vseh deset objektov v črni gradnji, če bi želeli v dveh letih spraviti skupaj njihove domove. Specifika teh stanovalcev je tudi takšna, da nekateri so imeli manjša, večja zemljišča, nekateri so imeli tudi obrt in delavnice. Mislim, da tu ne pride neka tipska, tipska rešitev v poštev, ker bodo ljudje prikrajšani. Tako da jaz apeliram na vas, no, dajte malo prisluhniti zgodbam ljudi in stiski pa, pa mogoče da, da le podprete ta amandma s 40 % predplačila fizičnim osebam. Hvala lepa.

Po sprejetju programa odprave posledic nesreče za obnovo stavb se od višine sredstev, dodeljenih za obnovo stanovanj, ugotovljenih v odločb, izdani na podlagi 45. člena ZOPN-n, odšteje izplačano predplačilo. Torej teh 20 %, kakor vi predlagate, se bo odštelo. Zdaj nekako, zakaj mi predlagamo 50 %? zaradi tega da bo državi potreba, potrebno manj odšteti.

Lastniki teh objektov, katerih škoda presega 6 tisoč evrov, to pozdravljamo, to mejno vrednost, potrebujejo denar zdaj, potrebujejo akontacijo sedaj. Ko greste v trgovino, imate tudi 50 % plačaš, pol zdaj, pol kasneje in to mi predlagamo čisto enostavno formulo. In ta sredstva bodo v celoti izplačana po drugem zakonu, po Zakonu o odpravi posledic naravnih nesreč. In, če smo prej v prvem interventnem zakonu oziroma se je Vlada sestala s predstavniki občin in ste dvignili najprej predlaganih 20 % akontacije za občine na 40 %, kar smo v naši stranki pozdravili, čeprav smo mi takrat predlagali stoodstotno povračilo, smo zdaj na istem. Vendar zdaj ni tukaj predstavnikov občine, ampak so predstavniki sami prebivalci, fizične osebe in mi jim želimo pomagati. In če bi bil zakon o obnovi že na mizi, bi to najbrž takrat urejali, ampak takrat bi govorili o stotih odstotkih akontacije in zato res ne vidim smisla, zakaj ne bi našega amandmaja, ki gre v korist ljudem, podprli, kot pa je kolega Černač dejal, tudi 40 % je bolje kot 20 %, ampak se mi zdi, da se zdaj ne bi res vrteli okoli teh številk, vendar kot je spoštovana kolegica iz Levice na začetku dejala v svoji predstavitvi, ne trgamo plače oziroma ne trgamo ljudem iz plač. Razlika, če je škoda 10 tisoč evrov med 2 tisoč evri povrnjene škode ali pa 5 tisoč evrov, pa predstavlja kar velik znesek, govorimo na primer o 3 tisoč evrih. In večina ljudi, zdaj smo meseca novembra, je to sanacijo že naredila, ima račune, vpisala jih je v sistem Ajdo, in res ne razumem zakaj tukaj ne bi poslanci, ki smo izvoljeni s strani ljudstva, zagovarjali interese ljudi in jim povrnili že sedaj, v tem trenutku, teh 50 %. Z ostalimi členi oziroma določbami tega člena se strinjamo vsi, samo v tej številki je, tiči problem. In res predlagam, da v času te naše razprave pridemo do številke zdaj ali je to 50 ali 40, niti ni važno, ampak dajmo iti nasproti, če smo šli prej nasproti občinam, združenju občin, pojdimo zdaj nasproti ljudem in dvignimo to akontacijo. Hvala. Hvala lepa. Kot zadnja ima besedo kolegica mag. Nataša Avšič Bogovič. Izvolite. hvala lepa za besedo. Bom začela tako, kot sem v bistvu začela tudi včeraj, Še enkrat se res zahvaljujem v imenu tudi naše poslanske skupine, za vso opravljeno delo številnim podjetjem, ki že danes 98. dan se ukvarjajo z intervencijo in sedaj s sanacijo po poplavah. Veliko, veliko dela je bilo že opravljenega, če seveda to želiš videti. Veliko prostovoljcev se še vedno na terenu bori s sanacijo in tudi z vedno novimi težavami, ki jih pač vremenske razmere povzročajo. V tem času smo se borili že z dvojimi poplavami in tudi s poplavami na Primorskem. Hvala pa seveda pripravljavcem tega interventnega zakona, ki ne samo, da v bistvu odpravlja nekatere malenkosti oziroma nekatere nepremišljenosti pri hitenju pri pripravi prvega interventnega zakona, ki ga je bilo potrebno spisati tako rekoč čez noč. Ljudje so takrat prišli iz dopustov, prekinjali dopuste, da so se lahko lotili pisanja tistega prvega interventnega zakona. In danes ne samo, da v bistvu delamo izboljšave zakona, interventnega, s to novelo, ampak se tudi sprejemajo nove in nove, novi mehanizmi, ki bodo to sanacijo še lažje, še bolj uspešno urejali naprej. To delo dejansko pri samem pisanju zakona in pri večih medresorskih usklajevanjih, kajti tekstopisci zakona niso le eno ministrstvo, ampak pri tem sodelovala številna ministrstva, ki so morala usklajevati tudi svojo že sprejeto zakonodajo z novostmi. In bistvo te novele interventnega zakona je nasloviti tista področja torej, ki so bila izpuščena v Zakonu o odpravi posledic poplav in plazov v mesecu avgustu. Tista področja, ki niso bila najbolj domišljeno urejena in jih želimo zaradi čim hitrejšega učinkovitejšega delovanja zakona nadgraditi, izboljšati. Najpomembnejši del pri tej noveli interventnega zakona pa je vsekakor to, da je to pravni temelj za predplačila zdaj tudi prebivalkam in prebivalcem, ki so v tej ujmi utrpeli najvišjo škodo na svojih domovih. Številni so brez domov ostali. Številni trepetajo, ker danes še ne vejo, pa bodo kmalu izvedeli, kajti ekipe so na terenu, nekateri so žal že tudi izvedeli, da bo potrebno domove zgraditi na novo, na drugih lokacijah. Verjamem, da delimo usodo in njihovo psihološko počutje ob tem, ko so se s temi novicami morali soočiti in jih ponotranjiti. Očitek v smislu smo vam že v avgustu rekli, kaj naj naredimo, kako naj zapišemo v zakon mislim, da vseeno ni upravičen. Takrat smo hiteli, takrat je bilo, kot sem rekla, potrebno urejati najnujnejše, škoda tudi še ni bila v celoti ocenjena, vsak dan se je žal takrat kazala v še večjem in večjem obsegu, mi pa le nismo mogli čakati in puščati ljudi v negotovosti, zato danes ta novela, s katero se stvari izboljšujejo. Prvič, če smo čisto iskreni, bodo prebivalke in prebivalci pri takšni naravni nesreči sploh prejeli del sredstev za obnovo v naprej, torej kot predplačila. In to pomeni, da danes, ko že vemo, da imajo vse občine, ki so zaprosile za akontacijo denar na svojih računih. Občine so v teh teh dneh že prejele na račune 200 milijonov evrov kot predplačila za odpravo posledic škode na njihovi infrastrukturi. Verjamem, da so vam tudi vaši župani, oz. vaši, vaši predstavniki na teh območjih, kjer jih je doletela ta huda katastrofa, tudi o tem poročali, ker nam so in se nam še vedno dnevno zahvaljujejo številni občani, funkcionarji iz občin, ki so ta sredstva prejela. Ja, verjamem pa, da nikoli in verjetno je tudi zdaj takšna situacija ne bodo vsi zadovoljni z vsako odločitvijo, kar pa je v naravi človeka čisto normalno. Vsi ukrepi, ki se izvajajo in vsa zakonodaja ki se sprejema je narejena za to da deluje, da se jo bo dalo izvajati v praksi in zato je bil mogoče je kdaj potrebno storiti tudi korak nazaj, da lahko narediš kakšen korak več naprej in tukaj je naša vlada se mi zdi zelo zelo dobro ravna. Ker, ko se zaveda da kaj ni v redu se pač to, da spremeniti, popraviti ja mogoče kdaj tudi s kaj več dela tudi nas v Državnem zboru a vendarle saj smo za to plačani da nam izvršna veja v odločanje predloži boljše enostavnejše, kvalitetnejše rešitve za naše prebivalke in prebivalce. In jaz mislim, da s tem pa res ni nič narobe. In morda še to, vsi vemo, da ta zakon, tudi ta zakon še vedno ni zadnji, ki naslavlja odpravo posledic naravne katastrofe. Odprte stvari ostajajo. Je pa potrebno postopke pohitriti, ker danes imamo na področju gradnje, umeščanja objektov v prostor izjemne težave. Postopki so preširoki, preveč zbirokratizirani in to je potrebno izboljšati. To pa je že tudi del vsebine, da ne bo pomote, da s tem interventnim zakonom se tega dotikamo, kar ni res, to pa je že del vsebine Zakona o obnovi, ki je bil ravno zato, da bo narejen najbolj kvalitetno in najbolj učinkovito naslavljal teme, ki se dotikajo poškodovanih področij, bil že pred vladno, se pravi že pred obravnavo na Vladi poslan številnim deležnikom, ki so do danes že dali številne pripombe, praktične rešitve, možnosti izboljšav, ki jih ministrstva že pregledujejo in jih bodo uskladila v skladu z zmožnostmi in tudi s širšim pogledom na ostalo zakonodajo, ki je pri tem ne smemo sesuti in pripravila čim bolj kvaliteten zakon. Ta novela pa, kot smo slišali že tudi včeraj na odboru in danes v tej dvorani, pa uvaja tudi številne nove mehanizme pomoči, ukrepanja za izboljšanje položaja ljudem. Mehanizmi so novi, to smo tudi slišali. Do sedaj na takšen način, torej na pravičen, transparenten, zakonit način, a hkrati učinkovit in zakonit še niso bili uporabljeni. Ja, saj, bi rekla, verjamem, da je kdaj kakšno stvar iz vidika prebivalk in prebivalcev možno storiti hitreje, tudi bolj učinkovito, a pač živimo v pravni državi in pravna država nam daje tudi tisto stopnjo varnosti, da stvari moramo urejati na na praven, zakonit način. Da se škoda naslavlja za vse enako, z enakimi vatli. Vem, da bomo danes ta zakon sprejeli. Verjamem tudi, da ga večina prebivalk in prebivalcev, ki so utrpeli škodo v poplavah, že nestrpno pričakuje in je državi za njeno postopanje hvaležna. Ta zakon se je sicer res pisal v pisarnah, a vendarle, številni strokovnjaki, ne samo politiki in funkcionarji, ki so hodili po terenu in še hodijo po terenu, tudi številni strokovnjaki, ki obvladajo posamezna področja, ki jih zakon naslavlja, so bili na terenu, so bili med prebivalstvom, med župani in iskali najboljše rešitve, torej neposredno na terenu. In ne glede na to včerajšnjo debato na odboru in tudi že današnjo, da rešitve še vedno niso ustrezne, da bo celo s tem zakonom še več zmede ustvarjene, vsi vemo, da temu ni tako, da moramo ukrepati hitro, če želi priti pomoč do ljudi pravočasno in na pravi način. Predplačila občinam, finančna pomoč gospodarstvu različni odpisi sicer rednih stroškov, ki bremenijo posamezne deležnike, so ogromno pripomogli k temu, da lokalna skupnost in gospodarstvo funkcionirata kolikor toliko normalno na teh prizadetih področjih. Novela pa seveda daje upanje najbolj prizadetim v teh poplavah, torej tistim, ki so ostali res skoraj čisto brez vsega, nekateri pa čisto brez vsega. Torej, ljudem, ki so izgubili dom, daje temelj, da bodo lahko ponovno zgradili svoja domovanja na območjih, ki bodo bolj varna in kjer jih ne bo potrebno skrbeti, kaj bo prinesla naslednja ujma. zakona se torej uvaja tudi pravna podlaga za povrnitev škode društvom in ustanovam, ki so bila oškodovana v teh poplavah, pa tega v interventnem zakonu nismo naslovili, pa še nekatere druge rešitve ponuja. In ta zakon je izboljšava tistega osnovnega plus dodatne rešitve, ki jih rabimo in nenazadnje kaj vse bi že v osnovnem interventnem zakonu lahko uredili, pa nismo. Smo se zavedali že takrat pri sprejemanju osnovnega interventnega zakona za odpravo posledic škode v poplavah in plazovih, ne čisto vsega, ampak že takrat smo napovedali, konkretno sem sama rekla, da za obnovo potrebujemo čas in da ta interventni zakon vsebuje tiste najnujnejše ukrepe za hitro in najnujnejšo pomoč, ki morajo učinkovati takoj. Takrat sem rekla, ta zakon, tako oziroma zato nikakor ni zadnji, ukrepe za pomoč po poplavah in obnovo države bomo sprejemali dokler bo treba, dokler ljudje ne bodo normalno zadihali, dokler bodo zanje zopet postavljeni pogoji za človeka vrednega življenja. Zakon je dobro premišljen, veliko časa, dela, energije je bilo v to vloženo, ni pa nikjer rečeno in zapisano, da zakon ne moremo še izboljšati, dopolniti in nasloviti tudi področjih, ki jih v prvem zakonu ni bilo naslovljenih. In mogoče še to, tudi to je pomembno, da bodo s to novelo postavljene strokovne in metodološke podlage za objekte, ki bodo potrebni za rušitev. In ta zakon pravi, da morajo ljudje, ki bodo prestavljeni dobiti odškodnino oziroma nadomestilo za drugi nadomestni enakovredni objekt. Kako bo pa potekala sama razlastitev in vse pravice in odgovornosti za deležnike, ki bodo teh razlastitev deležni pa bo naslavljal Zakon o obnovi. To je bila žgoča tema včeraj, tudi še danes, ampak amandmaji, ki smo jih vložili danes na tej seji pa govorijo ravno o tem, kar sem povedala. Sem pa kljub vsemu zadovoljna, ker če se dobro poslušamo, v bistvu imamo vsi skupen cilj, ga pa vsak na svoj način zagovarjamo in pojasnjujemo. In je tudi lepo iz vrst opozicije slišati, da znajo ceniti delo, kar so večkrat povedali, in predvsem dajejo težo gospodu državnemu sekretarju, Boštjanu Šeficu. Pa vem, da se seveda državni sekretar zelo, zelo trudi, ampak okoli njega je številna ekipa,

Najprej ima besedo kolega Anže Logar, izvolite. Hvala predsedujoča. Zdaj danes gledamo kaj se zgodi s tem, če priprava zakona ni ustrezno dosledna. Skratka, če se ne posluša pametnih predlogov je treba potem tiste ukrepe, ki so najbolj razjezili javnost, pa tudi stroko, potem v naslednji noveli zakona odpraviti. Tu mislim predvsem na tisti poseben davek na vsakega od nas za obnovo v vrednosti 160 milijonov evrov. Na Ministrstvu za finance so vlado predčasno in tudi v toku postopka opozarjali na težavo tega predloga. Tudi mi smo v Državnem zboru opozorili na nesmiselnost tega predloga. No danes je Vlada končno spoznala oziroma koalicija slabo namero tega predloga in tudi neustreznost in ga umika. 16. TRAK: (NB) – 13.15 (Nadaljevanje) Zdaj z amandmaji, ki smo jih predlagali, poskušamo rešiti v tem zakonu, o intervencijskem zakonu še nekaj vprašanj, s katerim bi ta zakon dejansko približali namenu, pa tudi približali tistim uporabnikom. Ni res, da je zakon dobro pripravljen, tudi zakon, ki se pripravlja, Zakon o obnovi, je v tekstu, kot smo ga dobili poslanke in poslanci Državnega zbora, v bistvu sestavljen iz vseh vetrov, brez nekega jasnega, razumnega poteka, ampak o tem malce kasneje. In predlogi, ki smo jih predložili pri tem, torej od tega, da se umakne na stavke za razlastitev, ki zelo spominjajo na tekst, kot bi ga pisali v Mestni občini Ljubljana pri gradnji kanala C0, in da se stopi naproti državljankam in državljanom, predvsem tistim, ki so utrpeli škodo s povišanjem odstotka predplačil za odpravo škode, ki je nastala na njihovih nepremičninah. Mislim, da je bilo že omenjeno, da je 92. dan ali koliko dni od naravne ujme, pa še zmeraj stvari niso dodelane. mislim, da to kaže predvsem na zelo pozno reakcijo te Vlade, in na pomanjkanje nekega v rezultat usmerjenega vodenja pri pripravi normativne podlage za pripravo ustrezne zakonodaje. Pripravlja se Zakon o obnovi. O tem je tudi moja predhodnica govorila, pa lahko rečem, da mene že danes skrbi. Predstavnik, gospod Props, je v uvodnem delu rekel, da danes sprejemamo osnove tudi za to, da bomo preprečili vojno dobičkarstvo pri obnovi škode. Mene skrbi, da nastaja ravno osnova za vojno dobičkarstvo, da sodelujete pri pripravi osnove za vojno dobičkarstvo. Mi smo bili zelo enotni pri pripravi interventnega zakona. Takrat smo opozarjali na te razlike pri določanju višine stroškov te škode oziroma višine škode, ki bo nastala in katero bomo krili z evropskimi sredstvi, davkoplačevalskimi sredstvi in tudi z dodatnimi davki, je predsednik Vlade kar hitel iz dneva v dan z višjimi zneski, celo do 9,9 milijard evrov je pristal. To je dvakratni znesek bančne luknje. Na to opozarjam, ker okoliščine, ki jih vzpostavljate, zelo začenjajo spominjati na nastanek bančne luknje oziroma predvsem na zelo netransparentno porabo javnega denarja. Gospod Šefic večkrat poudarja pomen transparentnosti, predsednik Vlade prevečkrat poudarja o pomenu transparentnosti, ampak glejte, saj ste bili v Lučah, mislim da so vam tam jasno povedali o eni drugi naravni nesreči, kako so jim škodo ocenili oziroma kako je bila škoda ocenjena na 900 evrov, potem so pa prišli popisovalci, ki so izstavili račun za 3 tisoč evrov, recimo. Mi smo v Zakonu o interventnih ukrepih dali notri neka dva člena, 27. in 28., 26. in 27., ki opredeljujeta odstop od Zakona o javnih naročilih 3. Jaz imam tu pred sabo Pravilnik o izvajanju postopkov oddaje naročila povezanega z odpravo posledic, Pravilnik za storitve in blago iz 40 tisoč evrov dviguje plafon na 140 tisoč evrov, brez javnega naročila. Za gradnje pa iz 100 tisoč evrov na 5,4 milijona evrov brez javnega naročila. Imenovana naj bi bila strokovna komisija, ki bo izbrala izvajalca, ki bo izvedel delo brez javnega naročila, samo po e-mail komunikaciji. In ta strokovna komisija, oprostite gospod Šefic, kolikor jaz vem, ni nikjer objavljena. Člani te strokovne komisije niso nikjer objavljeni. Oni bodo pa zbrali izvajalce vseh tistih del. In še najboljši del (nadaljevanje) ni objavljen na spletnih straneh Ministrstva za infrastrukturo, ampak samo na intranetu in izvajalec del, ki mora pripraviti dokumentacijo za ta dela, ima natančno 5 dni časa, da pripravi posel. Če poenostavim. Vi ste si za 10 milijard evrov zamislili popravke oziroma izbor petih gradbincev, ki bodo ekskluzivno pri strokovni komisiji, za katero jaz ne vem, kdo jo sestavlja, ne vem kakšne reference imajo in ne vem, kje je ta seznam objavljen in, ki bo ta komisija potem izbrala izmed teh petih prijavljenih v roku petih dni izvajalca in bo ta potem izvajal posle do vrednosti 10 milijard evrov po celi Sloveniji, glede na to, kjer je škoda nastala. Oprostite, če kaj, pa to ni transparentna poraba sredstev. Je odmik ali pa ravno nasprotje transparentnosti porabe sredstev. In dovolite mi, da dvomim, da se bo sredstva, ki se bodo zbrala z davščinami in s prerazporeditvami sredstev iz naših žepov, uporabila izključno izrecno za namene s cenami, ki bodo takšne brez dodatne marže za vojno dobičkarstvo. Zato, oprostite, za mene ste padli na testu transparentnosti in priprave zakonodaje, ki bi zagotavljala ustrezno strokovnost ali kot je gospa Avšič rekla, pravičnost in zakonitost in ravno današnja razprava, da zakon, interventni zakon, ki je bistveno manj kompleksen kot Zakon o obnovi, prihajate ponovno, dokazujete, da ste pri pisanju zakonov, ki bi ponudile ustrezno varovalko, hkrati pa hitro zagotovile sredstva tistim, ki res potrebujete, padli na izpitu. Zato je moja želja, da vsaj v tistem delu, ki se dotika državljank in državljanov, katerim je nastala škoda, prisluhnete opoziciji in upoštevate predloge, da bodo vsaj oni čim prej dobili ustrezna sredstva. In te tabele, pa verjamem, ki imajo tukaj podpis tistega od notranje organizacijske enote, ki je odobril izbor enega od ekskluzivnih petih izvajalcev po ceni brez javnega naročila in tistega, ki je ponudbo preveril, pa že danes si upam napovedati, da bo preiskovalna komisija v enem od naslednjih mandatov zelo veliko morala operirati s temi dokumenti, zelo veliko operirati s temi dokumenti, še posebej glede na dikcijo členov, ki naj bi izvajali nadzor v Zakonu o obnovi, ki smo ga dobili, kot sem prej omenil, ker tako kot ste zapisali, da naj bi nadzirali porabo davkoplačevalskega denarja za obnovo takšnega nadzora, v bistvu je dikcija ravno takšna, da nadzora za to ne more biti. Zato še enkrat, vsaj v tem delu, dokler nimamo Zakona o obnovi, stopite naproti državljankam in državljanom, ki potrebujejo pomoč. Ob pripravi zakona o obnovi, pa si dajte še eno sapo, še en razmislek in še en pogovor in s stroko in z vsemi političnimi silami v državi, da se pripravi tak zakon, ki ne bo zakon o kraji desetletja, ampak bo res zakon o obnovi. Hvala.

Kolega Props, jaz se opravičujem, samo vi niste razpravljali, vi ste imeli samo stališča, nimate replike, za razpravo se pa lahko seveda prijavite na naslednjih prijavah. Besedo ima kolega Aleš Rezar. Izvolite. Najlepša hvala za besedo, predsedujoča. Za začetek iskrena hvala vladni ekipi za neizmerno hitro pripravo zakonov, ki vključujejo obilico ukrepov, ki bodo delovali v prid ljudem. Dejstvo je, da s tako obsežno katastrofo Slovenija se še ni srečala. Infrastrukturnih in intervencijskih sanacijskih del je nepredstavljivo veliko. Kolega iz opozicije se je spraševal o vzroku, zakaj dela še niso izvedena, poteka 98. dan od katastrofe, jaz pa se sprašujem, zakaj redna vzdrževanja 18. TRAK (VI) 13.25 (nadaljevanje) in investicijska protipoplavna varnostna dela niso izvedena že zadnjih 30 let. Od te vlade se pričakuje, da bo odpravila 30-letne grehe v 98 dneh. To je žal nemogoče. Do sedaj je pa vendarle s strani Vlade bila zagotovljeno izredna solidarnostna pomoč, sredstva za izplačilo Rdečega križa in Karitasa, posredovanje Vlade za višje izplačilo zavarovalnin, zagotovitev krme kmetom, za zagotovitev likvidnostnih sredstev gospodarstvu in še mnogo, mnogo več. Danes pa imamo na mizi novelacijo interventnega zakona, ki dodatno veča nabor pomoči, pa bom naštel par glavnih. Torej, predplačilo škode v obliki 20 % iz ocenjene škode v plačilo stroškov namestitev, plačilo stroškov bivanja, povrnitev škode društvom, prevoz krme omogoča, se pravi, več načinov do pridobitve nove nepremičnine oškodovancem, brezplačen vrtec in prehrano, stoodstotno povračilo intervencijskih stroškov občinam in civilni zaščiti ter obilo ukrepov za gospodarstvo in kmetijstvo. Veliko je bilo povedanega na temo 20 % predplačil. Bom izhajal zgolj iz videnega in opisanega moje lokalne skupnosti, pa verjamem, da bolj gor vodno se pomikamo, večja škoda je, torej tudi v Ajdi. Pri nas so mi tisti, ki so mi informacijo delili, zaupali, da se ocene stroškov oziroma škode v Ajdi sučejo nekje od 100 tisoč do 200 tisoč evrov. Torej je avansno plačilo med 20 in 40 tisoč evrov. Temu prištejemo še zavarovalniško izplačilo, izredno solidarnostno pomoč ter Karitas in bodo ljudje pred zimo za sanacijo prejeli nekje od 40 do 65 tisoč evrov. To menim, da se vsi strinjamo, da zadošča za nujna sanacijska dela bivanjsko nespornih objektov. V Zakonu o obnovi pa bo zajeto vračilo pomoči do 40 % stroškov. In veste, te stroške bo treba dokazovati z računi. Če bi že v tej fazi plačali 40 ali celo 50 % škode iz Ajde, bi se preveč ljudi znašlo pred situacijo, ko bi akontacijo morali v nekem deležu vračati, kakorkoli. Na Odboru za infrastrukturo je velikokrat bila omenjena tudi katastrofa potresa v Posočju. Članek na RTV Slovenija pa pravi, da po 25 letih sanacija še vedno ni končana in bi bilo zanimivo vprašati tudi prizadete v potresu, v kakšni meri jim je država takrat pomagala. Dejstvo, da pomoči fizičnim osebam, v gospodarstvu in kmetijstvu v tako kratkem času in v takšnem obsegu še ni bilo, ob vsem tem pa potekajo še intenzivna intervencijska dela. Ampak kljub hvaležnosti prizadetim za vse oblike pomoči je ljudem še vedno najbolj pomembna dolgoročna varnost in odprava zanemarjanja poplavne varnosti zadnjih 30 let. Najlepša hvala.

kjer se predplačilo za posamezni stanovanjski objekt naj bi izplačal 20 %. Naša stranka meni, da je to občutno premajhno in smo dali predlog na 50 %. Tukaj je bilo zdaj rečeno, da je to, da so to neke cifre 50, 60 tisoč, neke povprečne stavbe, vendar so ti objekti večinoma starejši in ti nikakor ne dosežejo take vrednosti. Teh Teh 20 ali pa 50 % je velika razlika. In ta pomoč je sedaj na začetku zelo nujna. Zima se bliža, Vlada se pripravlja pa da bo nekaj spremenila, ampak minilo je že več kot tri mesece, napredovalo se pa ni. Res je, pri infrastrukturnih objektih, pri cestah, pri vodovodih je napredek viden, pri objektih, kjer so pa ljudje nujno potrebni, da gredo pred zimo nekam na suho, da gredo v svoj dom, svoj novi dom pa se ni zgodilo pravzaprav nič. V treh mesecih se da postaviti mnogo montažnih hiš. Sicer je tudi sam predsednik vlade rekel, da se narediti,

izdelovati, ki izvažajo montažne hiše in mi bi, in montažno hišo se da postaviti v 14 dneh. Tudi podjetje je zelo hitro, kjer je bila narisana, sprojektirana, da to izvesti, kasneje so še izvedbe inštalacijske in tukaj bi se dalo hitro pomoči, kdor se izvede. Lahko je pa tudi suha montažna gradnja, kjer bi se dalo do sedaj že postaviti sigurno nekaj deset, deset stavb, pa nismo naredili nič država. Kar so naredili, so naredili v svojem, v svojem imenu, samostojno. Sedaj slišimo, vidimo, da sta se postavila dva montažna objekta, kjer je neki donator doniral dvema družinama. Tega je občutno premalo, preveč tukaj razpravljamo. Te zadeve bi se morale že prej dogajati, tudi ta predlog bi moral biti že prej, tudi zakon o obnovi, ki se pripravlja pa bo čez kakšen mesec ali pa še kasneje, te zadeve bi morale biti že zdaj, zakon o obnovi, ali pa že prej narejen. In ljudje pred zimo, sedaj mi razpravljamo tukaj pred zimo, bi morale zadeve biti že večino, večino narejene in ljudje bi morali biti nameščeni v, če ne drugače pa v montažnih nekaj kontejnerjih nekih začasnih, v nekem toplem domovih. Dalo bi se pa montažne objekte, kot sem dejal, narediti in hitro postaviti. Upam, da ta zakon o obnovi pride prej, kakor se tukaj pogovarjamo, in da pomagamo prebivalcem

Osebno menim nekako, da interventni zakon predolgo traja oz. da s prepočasnimi koraki nekako bomo prišli potem tudi na, vsaj na ta zakon o obnovi. Osebno menim, da bi bilo potrebno čim prej nekako pregledati in sestaviti seznam nujnih projektov, manj nujnih projektov in speljati njihovo realizacijo v smislu, da v kolikor določeni projekti niso izvedljivi, da vemo, zakaj niso izvedljivi in pa, da potem se s temi problemi soočimo in jih na nek način realiziramo čim prej, ne pa da dejansko določeni projekti stojijo, za njih ni noben odgovoren in za to dejansko se ne premaknejo zadeve iz neke mrtve točke. Potem recimo, če pogledamo glede pristojnosti urejanja vodotokov. Tudi mi smo predlagali, da dejansko se to urejanje vodotokov, manjših potočkov ipd. prenese na občine in da se dejansko občine s tem ukvarjajo, ne pa država, ki vemo, da je v tem, na tem področju šibkejša in dejansko ne poznajo probleme določenih občin. In da tu je lahko tudi solidarnost med občinami, kjer pač vodotoki gredo čez več občin. In sedaj vidimo te naplavine, dejansko država, ko je potegnila ta ves les oz. so potegnili ves les iz vodotokov, danes ne vemo, kaj bi s tem lesom počeli. Če bi se to zgodilo v eni bolj resni državi Avstriji in Švici, verjetno bi že to danes imeli. Poglejte, pri nas dejansko se tukaj ne premikajo zadeve. Danes recimo se tudi ljudje pritožujejo, da na vodotokih, na določenih drugih objektih stroji stojijo. Vemo, da s pomočjo satelitske tehnologije danes točno lahko vidimo, koliko kateri stroj dela, kje dela in na kateri lokaciji in pa, da potem še tu pride, da dejansko ne dosegamo tistih ciljev, ki jih naslavlja zakon o, o interventni zakon. Potem če gledamo še naprej, vidimo ali pa poslušamo dnevno skoraj, da določeni hudourniki med Mariborom pa Dravogradom leta in leta plazi neko blato in kamenje, dejansko pa nismo pri vsej tej tehniki, ki jo dejansko

bi rekel, povodni ali pa malo večjem neurju. To so te zadeve, ki dejansko jih naslavlja interventni zakon. Potem, če še nadaljujem v tem smislu, da neko hiš oziroma plaz, saniramo, potem pa dejansko dobi nekdo tudi gradbeno dovoljenje par metrov stran od hudournika, ker ima nekakšne zveze in poznanstva in to mislim, da bo tudi potrebno potem v tem Zakonu o obnovi bistveno spremeniti, da do teh anomalij več ne prihaja. Potem da je mogoče črpanje evropskih sredstev bistveno prepočasno, da tudi ta sredstva bi se moralo nekako čim prej dobiti in jih tudi transparentno porabiti tam, kjer so nujno potrebna. Potem nekako se ne strinjam s temi dodatnimi davčnimi obremenitvami za tako za podjetje kot za fizične osebe, ker vemo, da dejansko gospodarski objekti so tisti, ki bodo v končni fazi dejansko največ utrpeli oziroma največ sredstev namenili tudi za sanacijo in pa potem za obnovo. Potem je verjetno potrebno ta transparentnost dejansko vidimo tudi v drugih državah, da se pojavljajo v vsakih takih katastrofah tudi vojni dobičkarji

V kolikor bi tu bilo več nadzora, verjamem da tudi nekaj cenejši materiali so lahko dosti bolj kvalitetni in bi se izognili tudi večjim, nekako da državni proračun manj trpi in pa da se obnova dejansko in pa sanacija zaključuje tudi z manjšimi cenami oziroma z nekim, da ni potrebno toliko vlagati nekih sredstev brez veze, ker dejansko so ure bagristov ali drugih strojev bistveno precenjene oziroma precenjene, da je potrebno tudi ta nadzor tukaj imeti. Mogoče še toliko, da dejansko bo potrebno po obnovi oziroma sanaciji tudi nekako se opredeliti, da dejansko določeni projekti v ostalih delih države ne trpijo, ker dejansko po letu 2027, 2028, v kolikor bodo projekti in razvoj v ostalih delih države stali, bo to potem nekako nastajala določena finančna luknja, tudi več milijardna. na teh območjih poplavljenih in plazovitih se v enem kosu ne morejo enkrat porabiti zdaj 2,3 milijarde, ampak je potrebno to postopno tudi izvajati in pa potem obnavljati. Seveda bo pa treba tudi, v kolikor bo kakšen objekt ocenjen iz ekonomskih razlogov neupravičen, da se sanira, da je v toliki meri poškodovan, je pa prav, da se tudi tak objekt nadomesti in pa, da se sanacija oziroma obnova v tem delu ne ne meče denar stran, ampak če neka sanacija stane zdaj 100.000, nova hiša 150 ali pa 200 je bistveno boljše, da se stroka opredeli za drugo varianto. Potem za vsa proračunska, finančne transakcije, bi pa bilo potrebno, da na tem bedi tudi stroka, oziroma Računsko sodišče, ne pa neke združbe, ki bo, ki nimajo niti finančnega znanja, ampak le nek nadzor, ki pa v končni fazi ni nadzor. Kar bi še pa mogoče bilo vredno opozoriti tudi v osnutku Zakona o 21. vidimo tudi nekako, da se zopet ne gleda na to zadevo, da bo obnova potekala v tem smislu, da bo tudi varno potem umeščati določene objekte v prostor. Recimo, Holandija ima en tak zgodovinski načrt ali pa nek razvoj, da živijo v naravi, oziroma živeti z naravo, pri nas pa v tem osnutku vsaj nekaj malega bi bilo dobro, dejansko Holandija ima tudi vodno, ogromno vodno bogastvo, ki bi v primeru, da nima nekih mehanizmov, poplavljalo to območje, in pa, da mlini na veter niso tisti, ki so zaradi lepote, ampak zaradi tega, da črpajo vodo in prečrpavajo in pred tem tudi branijo določene, objekte, ki so namenjeni tako za življenje kot za gospodarstvo. Tako da, mogoče po obnovi bo potrebno tudi umeščati v naravo objekte, ki bodo za daljši rok potem tudi varovala ta območja, ki jih bomo zdaj obnovili

je prizadela predvsem Koroško in Zgornje Savinjsko dolino, tudi druge dele Slovenije, pa vendarle Koroško in to regijo, Zgornje Savinjsko najbolj. Prizadela je ljudi. Tisti trenutek, ko smo slišali, kaj se dogaja, smo skočili na pomoč, takoj. Solidarnost, povezovanje, pomagati torej, imeti srce za sočloveka je tisto kar nas, kar se je takrat izkazalo za najlepše in naj bo misel, da res začenjamo že enkrat misliti, da je ta svet le kraj, kjer se lahko naučimo, da se rabimo bolj, kot si želimo priznati, uvod v moja nadaljnja razmišljanja. To se je zdaj v teh mesecih tudi izkazalo. Res se potrebujemo, pa vendarle bom kot Korošica ob tem sprejemanju zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih izrazila nekaj pomislekov, pa sicer upam, da lahko, da imam pravico do svobodnega razmišljanja, še zlasti tistega kritičnega glede na včerajšnje besede nekaterih koalicijskih poslancev na matičnem odboru. Vedno znova namreč padajo očitki, da v opoziciji nasprotujemo, da smo populistični in vse te floskule, ki seveda marsikdaj močno zabolijo, sploh ob sprejemanju takih zakonov. kdo pa je na veliko in široko obljubljal? Kdo je govoril o škodi, od pol milijarde do vseh desetih milijard in zdaj smo prišli na tri? Ja, predsednik Vlade. In ljudje so veliko pričakovali, verjeli, pa se nihče ni smejal. In zdaj čakajo. Čakajo, ampak to upanje v neko hitro in takojšnje ustrezno ukrepanje je seveda vedno nižje. Kdo še verjame, se sprašujejo. Konec avgusta sem ob sprejemanju interventnega zakona izrazila upanje na Zakon o obnovi, da bo pojutrišnjem. Žal je ta po jutrišnjem že davno mimo, pa očitno ta pojem razumemo zelo različno in se vsaj po besedah lastnih hvalospevov, trimesečno obljubljanje zdi zelo hitro. To je torej dojemanje pojutrišnjega. Zato danes sprejemamo te spremembe in dopolnitve, ker pač ta zakon o obnovi še ni sprejet, še ni, tukaj, je zdaj nek osnutek in zelo zelo zamuja. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke smo temeljito pregledali predlagani zakon, imeli cel kup pomislekov, vprašanj, v povezavi s terenom, zgodbami na terenu in navsezadnje se odločili za vložitev treh amandmajev in sicer, višjo akontacijo oziroma preplačilo prizadetim v višini 50 % 22. Vlada in koalicija temu nasprotuje. Drugič, črtanje določb o prisilnih razlastitvah nepremičnin z dogovornimi rešitvami pri pridobivanju drugih objektov v Zakonu o obnovi. Vlada in koalicija temu nasprotuje. In zamejitev cen pri vseh delih ne le nekaterih, ki se bodo izvajala. Tudi temu se nasprotuje. Torej, na matičnem odboru so bili ti amandmaji, predlogi zavrnjeni, očitno bodo verjetno tudi danes Spoštovani, torej še enkrat. Naše predloge, ki jih vedno znova argumentiramo in so povezani s situacijo na terenu, v svoji neznosni lahkosti, samozadostnosti in samovšečnosti dojemate kot nasprotovanje, niste pripravljeni pa niti pomisliti, da morebiti pa le gre za neko konstruktivno sodelovanje. Včasih se odzivate in tudi včeraj ste se, žal, odzvali sovražno in žaljivo, vedno znova, ko drugih argumentov nimate. Koroška ima še vedno veliko težav, ogromno je plazov, ki še zdaj grozijo tako ljudem kot stavbam, onemogočajo tudi varno vožnjo, pa še ni en teden, ker sem se peljala zvečer v Mežico mimo dveh grozečih plazov in sem zvečer po tej trdi temi se raje odločila za pot preko Avstrije. Kakšni so šele občutki tistih, ki se vsakodnevno vozijo po teh cestah, da o cesti Dravograd - Ravne, ki je bila že pred tem v katastrofalnem stanju, niti ne govorim. Pa da ne govorimo o vseh cestah po Mežiški dolini. In še nekaj, poleg poplav v nižinah, je na Koroškem največ škode na gozdnih cestah zaradi vdorov zemlje in plazov, torej, te ceste so glede vzdrževanja tako imenovane sive cone, kot je dejal v pogovoru eden od koroških županov. Ko je potrebno pobrati prispevke za vzdrževanje gozdnih cest, pridejo položnice pravočasno. Ko je potrebno izvesti vzdrževanje, pa se ta odgovornost prelaga od enega do drugega in tretjega in še nazaj na prvega. Korošci pričakujejo, da se bo aktivno s svojimi tehničnimi in finančnimi sredstvi, v sanacijo teh cest vključil tudi Zavod za gozdove in SiDG, ki je navsezadnje ne le upravitelj, ampak tudi velik uporabnik omenjene infrastrukture in tudi čiščenje po gozdovih po tem julijskem vetrolomu, poteka počasi, absolutno prepočasi. Ljudje to opazijo in opominjajo. Še kakšen naliv in katastrofa se bo ponovila. In zdaj, če še na hitro torej povem, kaj so pomisleki nekaterih županov, kaj sicer potrebujejo. Strinjajmo se vsi skupaj, na Koroškem, da je potrebna enotnost, potrebna je politična enotnost. Prisluhnite torej tistim, ki vodijo te lokalne skupnosti, ki poznajo ljudi, ki poznajo reagiranje majhnih otočkov, ki v teh neurjih postanejo uničujoči hudourniki. Prisluhnite tistim, ki poznajo in razumejo težave in potrebe ljudi. No in prepričana sem, da na Vladi ste s tem seznanjeni. Koroški župani so včeraj, pa še nekaj danes, na Vlado in na nas, koroške poslance, naslovili kar 18 pripomb in predlogov k osnutku predloga Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev, kjer med drugim predlagajo, da se v zakon vključi posebno poglavje, ki bo obravnavalo problematiko Koroške regije, kot je bilo najavljeno tudi ob obisku Vlade na Koroškem 27. septembra. Zaenkrat tega ni. No, in dali so tudi štiri predloge sprememb zakona, o katerem danes razpravljamo, in sicer predlagajo naslednje: k 24. členu 24.a členu v prvem odstavku se izpusti del, "ki so bila na dan 31. 7. 2023 stalno naseljena", saj imajo nekateri tudi nepremičnine, v katerih ne bivajo stalno in so bile v poplavah poškodovane ali uničene in so v Ajdo tudi prijavili škodo na teh objektih. Torej poznamo primere, ko nekdo živi drugje, hišo ima v recimo Črni na Koroškem, hiša je bila zelo poškodovana in čez nekaj časa, ko bo v penzionu 23. TRAK (VI) v to poškodovano hišo. Potem iz prvega odstavka 24.č člena ni razvidno kdo bo v zvezi z upravičenostjo do prejema sredstev ugotavljal razliko med dejanskim stanjem in stanjem v uradnih evidencah in na kakšen način. Potem v 59. členu, v 5. točki 59.b člena, torej ta določa, da je posamezno gospodinjstvo upravičeno do enega nadomestila za stroške bivanja iz 4. točke in pripominjajo, da je gospodinjstev v stanovanjski enoti lahko več. Lahko je to razširjena družina in babica ter hči s svojimi otroki. Po predlogu zakona bi bili v tem primeru upravičeni dve gospodinjstvi v eni stanovanjski enoti. želijo, da se ta 5. točka navede bolj določno. In potem 62.a člen, torej predlagajo, da se v povezavi z 62.a členom in določilom, da država zagotovi prevzem in končno obdelavo onesnažene zemljine do 1. julija 2024. Do zdaj je zapisano v zakonu v letu 2023 in da se torej posledično spremeni tudi 10. odstavek 150. člena tako, da država sredstva za mokro čiščenje zagotavlja do istega datuma, torej do 1. julija 2024. In še četrta pripomba. Predlagamo torej, da se kalkulativne postavke, ki se uporabljajo za vzdrževalna dela v javno korist in so objavljene na spletni strani DRSI, ustrezno uskladijo z aktualnimi tržnimi cenami, saj se namreč bojijo, da izvajalcev enostavno ne bo in bodo imeli s tem velike težave. To je kar nekaj pripomb. Jaz, spoštovani, sem že enkrat rekla, da je Koroška daleč od centra odločanja, daleč. Od avgusta 2023 se je ta oddaljenost še povečala. In boste dovolili, da ta oddaljenost še nadaljuje? Prej je bilo rečeno o korakih, Korošci budno spremljamo vsakršen vaš korak, vsako vašo besedo, spoštovani, ki ste odločevalci. Prej je bilo rečeno torej, da je treba kdaj narediti korak nazaj, da narediš dva naprej. Morda je v katerih primerih to res primerno, ampak v primeru Koroške, v tem primeru jih je bilo preveč stoječih na mestu, predolgo in nikakor ne sprejemamo več kakšnega koraka nazaj, samo naprej. Ampak za to je pa res potreben dialog, se znati poslušati,

Hvala za besedo, spoštovana podpredsednica. Lep pozdrav predstavnikom Vlade, kolegicam in kolegom! Najprej naj povem, da načeloma seveda podpiramo to novelo Zakona o interventnih ukrepih, ker ima v večini veliko nastavkov, ki izboljšujejo prvotni zakon. Smo pa včeraj v razpravi na matičnem odboru tudi opozorili na stvari, ki pač niso za nas sprejemljive. Zdaj pa, glede na to, da je dokaj splošna razprava preden se dotaknem amandmaja k 3. členu, še nekaj drugih mojih razmišljanj glede interventnega zakona. Predvsem v tem interventnem zakonu pogrešam par stvari. Zelo malo je govora o tem katere so ključne prioritete. Govora je seveda o teh sekundarnih zadevah, ki jih mora zakon reševati, namestitve, odškodnine in tako naprej, to je vse lepo in prav. Ampak, ko govorimo o interventnem zakonu, ki naj sanira neko, bi rekel interventno oziroma neko kritično situacijo, bi človek pričakoval tudi določene stvari, ki usmerjajo tiste, ki izvajajo te zadeve in ki odločajo v, neko smer interventne sanacije, ki pa umanjka. Vsi ste govorili o vodotokih v začetku, se pravi o teh čelnih vodotokih, ki se jih nihče v tej fazi do zdaj, pa je že štiri mesece poteklo, ni praktično loteval. Ta zakon bi moral vsaj naslavljati 24. TRAK: (SC) – 13.55 tiste izvajalce, da se tudi tega lotimo, kajti v nasprotnem primeru vse to, kar delamo v nižinskih vodotokih v primeru nekih ponovno večjih poplavnih voda ne bo nič koristilo, kar nam bo spet odneslo. Veliko ste govorili o podjetju PUH. Ni res, da od osamosvojitve tega ni. PUH je bil ukinjen leta 2012 v času LDS vlade, predsednik vlade je bil Rop, ministri so bili praktično vsi iz leve opcije in takrat smo mi temu nasprotovali. Celo več. Tudi ta razlog ukinitve je bil verjetno neka posledica, da je ta direktor PUH-a tudi resno zbolel in tudi naslednjem letu umrl, doktor Aleš Horvat, če se ga spomnite - imeli smo tudi veliko razprav v Državnem zboru. Ampak takrat je bila koalicija na stališču, da teh preventivnih ukrepov na manjših vodotokih nima smisla, bomo pač reševali takrat, ko se havarije zgodijo. To je nekaj časa funkcioniralo, zdaj smo pa v bistvu ta račun dobili izstavljen v največji možni meri - to je dejstvo. Takrat je bila pač stroka, oz. tisti, ki so sodelovali pri vodarskih zadevah naklonjena temu, da se pač biznis dela na večjih vodotokih, ker tam so betoni, preventivno urejanje vodotokov pa so zanemarili in zdaj nam posledice kažejo, da je bilo to v veliki meri napačno. Zdaj, druga zadeva, ki jo pogrešam v tem interventnem zakonu je to, da bi se prvenstveno usmerili v to, da se določi varne, nevarne lokacije, da se določi objekte, ki so neminovno za rušitev, ne pa da imamo noter nekatere člene, ki skoraj arbitrarno urejajo te stvari. Mislim, da to ni pravi pristop. Po štirih mesecih bi morali imeti bolj natančno že opredeljeno v katerem delu se to praktično ne bo več moglo sanirati in se jasno pove ljudem, ne da se jih zavaja. Na drugi strani pa imamo tista območja, ki so definitivno že, bi rekel, izven poplavnega ali pa izven območja, ki jim grozijo plazovi in v tistem delu pa mislim, da je prav, da smo vložili amandma. Kajti, tisti objekti so pa v veliki meri svojo sanacijo do zime že opravili v teh štirih mesecih. Tisti, ki niso potencialno več v nevarnem območju, so to sanacijo opravili in nima nobene logike in nobenega smisla, da jim dajemo samo 20 procentno Kajti oni imajo zbrane že račune, oni imajo to sanacijo ovrednoteno in tu ni nobene bojazni, da bo nekdo kaj preplačeval, pa vračal. Da se Da se dotaknem še amandmaja. Naš amandma usmerjen v to, da se to akontacijo da v višini 50 %, ker govorimo spet o tistih objektih, ki bodo v naravi ostali, ki se ne bodo odstranili, tako tudi piše sam zakon. Kajti tisti objekti, ki bodo predvidoma odstranjeni, zaradi take ali drugačne potencialne nevarnosti ali ga ogroža plaz ali potencialno nek vodotok, tisti ne dobijo teh akontacij. In zato bi bilo smiselno, da se ta ekipa, ki skrbi za izvajanje tega interventnega zakona, predvsem usmeri v to, da se končno že določi te cone, ker na osnovi tega bodo določeni tudi objekti, ki dobijo akontacije in ki bodo ostali v prostoru in na drugi strani tiste, ki se jih odstrani - po štirih mesecih, bi človek pričakoval, da to imamo. Pa, da se spet usmerim na to, kar ste nekateri kolegi iz Svobode govorili o popotresni obnovi. Tudi tam je bilo, v enem mesecu, so bili določeni objekti za rušitev, za sanacijo itn. in ljudje so vedeli, kaj jih čaka. Tu pa po štirih mesecih nekdo ne ve ali bo lahko obnavljal, ne bo obnavljal ali bo dobil akontacijo ali bo rušen in to je najslabši signal, ki ga dajemo. Jaz verjamem, da se ekipa trudi, ampak za tako obširno bi rekel sanacijo in samo havarijo, ki se je zgodila, je bil koncept, ki ga ima Civilna zaščita, ta prav, to, kar pa zdaj imamo, je pa prešibko. In jaz verjamem, da se gospod Šefic lahko še tako trudi brez resne podpore resorju, ki pa samo po mojih izkušnjah, kot sem rekel, jaz sem dva potresa dal čez in en plaz resen, kjer so bile podobne situacije, kjer se je reševalo in gospodarstvo in nadomestna stanovanja in tako naprej in vem kaj pomeni birokracija v tem primeru. Jaz verjamem, da ima ta ekipa ki jo ima gospod Šefic kar precej zavezane roke in če tu ne bo nekega jasnega napotila, da se to na drug način zakipira in da se to, ne bom rekel po vojaško, ampak vsaj v smislu civilne zaščite, kjer se postavi neke strukture, ki skrbijo za to, da se logistično zadeva tudi odvije, ne samo strokovno. Mi imamo geologe, ampak če geolog pa vsa ta strokovna javnost ne dobi jasnih navodil kaj je prioriteta, kaj morajo v naslednjem tednu opraviti in to čekirati dnevno potem te sanacije pozabite, je ne bo. Ker ko pride določen dokument, ki ga sproducira ta skupina, v roke uradnikom na posameznih resorjih, ti samo gledajo, ali je v skladu z neko predhodno zakonodajo, ki pa v primeru take interventne situacije ne sme vplivati, ker v nasprotnem primeru ne bomo nič rešili niti v naslednjem letu. Tako, da mene najbolj moti, da v tem dodatnem interventnem zakonu, ki ste ga pripravili, ki je novelacija, ni teh jasnih usmeritev kaj je prioriteta do novega leta, kaj je prioriteta na vodotokih, ampak govorite o nekih povračilih stroškov, kar je vse dobrodošlo, ampak to smo v tej državi že dali čez. Isti sistemi so funkcionirali v primerih velikih plazov, v primeru potresa, to ni nekaj novega pa nekaj unikatnega, ko se hvalite pa prvič to delamo. Poglejte si dobre prakse za nazaj, pa kako so se stvari ekipirale in kako so se stvari izvajale. Tudi Državna tehnična pisarna je že funkcionirala, ampak je imela tudi določena pooblastila, ki so šla mimo posameznih resorjev. Za to je bila vsaj v določeni meri učinkovita, vi pa tega si niste uredili v tej skupini in vsako zadevo čekirate z obstoječimi resorji, z obstoječo zakonodajo, nimate poenostavitev, govorite pa o interventnem zakonu. To je brez veze. Še enkrat, jaz ta amandma k 3. členu, ki govori o tej akontacij podpiram, glede na to, da tisti, ki akontacije dobijo so v glavnem te svoje prioritetne sanacije že opravili, tisti objekti, ki pa tega ne bodo dobili, morajo biti pa čim prej opredeljeni. In v tej smeri bi moral interventni zakon tudi napotovati vse službe, resorje

Hvala lepa, predsedujoča za besedo. Naj najprej se odzovem na tisto razpravo v zvezi z vojnim dobičkarstvom in zakaj smo v Poslanski skupini Svoboda izpostavili kako pomembno je, da ker ta zadnja razkritja in tista od prej kažejo, da imamo v resnici v naš sistem na perfiden način vgrajeno, to se je delalo skozi zadnjih 30 let, politiko, ki ki omogoča, da legaliziramo korupcijo. In odziv na ta moj, bom rekel, stališče oziroma stališče Svobode seveda je bil, lahko ga na kratko s kratkim sporočilom, bom rekel, se na njega odzovem, ki predstavlja življenjsko ali izkušnjo ali spoznanje, in temu sporočilu rečemo pregovor. Ko mački stopiš na rep, zacvili. In naj zdaj preidem na ostale stvari, za katerega včeraj na odboru in danes videl, da imamo v resnici sposobnost analitičnega razmišljanja do tam, da kot sem prej slišal, ko pade malo več dežja je voda višja. Zakaj to govorim? Zaradi tega, ker sem včeraj slišal kako ta država, ko vprašate prizadete prebivalce, ni nikomur še nič dala. In zdaj, če gremo samo gledati kakšne pomoči so bili deležni prizadeti v teh poplavah do sedaj. Bila je humanitarna pomoč preko Rdečega križa in Karitasa razdeljena v višini 10 milijonov evrov. Bile so izplačane izredne socialne pomoči v višini približno 43,2 milijona evrov in sicer od 4.900 evrov za tistega, ki sam živi do 11.500 evrov za tiste, ki pač so štiričlanska družina. Izredna denarna pomoč je bila namenjena za kritje stroškov najetega stanovanja za subvencijo tržne najemnine za spremembe vrednosti nepremičnine za 26. iz javnih sredstev do 4. avgusta, od 4. avgusta do 31. decembra, so oškodovani v poplavah oproščeni plačila stroška vrtcev in stroška šolske prehrane. Imajo možnost zaprosila za odlog posojil, plačila posojil do 12 mesecev oziroma potrošniških kreditov do 24 mesecev vsi tisti, ki so utrpeli več kot 10 tisoč evrov škode. Bila je dana solidarnostna pomoč osebnim asistentom in tistim, ki so zaposleni pri izvajalcih osebne asistence. Do 31. decembra je bila odpravljena omejitev obsega začasnega in občasnega dela upokojencev. V klicnem centru, če gremo na te mehke stvari, je svetovanje na številki 114 zagotovljeno. izjemne, omogočene izjemne dodelitve neprofitnih stanovanj v najem, krizne namestitve osebam starejšim od 65 let in tistim, ki imajo motnje v duševnem in telesnem razvoju, so tudi zagotovljene. Zagotovljena je psihosocialna pomoč, izvajajo se individualni pogovori z 222 družinami, pri katerih je ocenjena škoda več kot 150 tisoč evrov. Če govorimo o pomoči občinam, občine so dobile 100 % izplačane vse intervencijske stroške v višini, mislim da okrog 90 milijonov evrov. Potem imajo v bistvu vse tiste občine, ki so vložile popolne vloge, izplačane akontacije za odpravo teh posledic škode. Lahko iz primera, ki sem ga spremljal, rečem, da je občina, ko je imela izdano, ko je popolno vlogo vložila, to dobila v desetih dneh. Ni treba iskati zdaj krivde na strani administracije ali tistih, ki so, bom rekel, skrbijo za to, da se te transakcije izvedejo, imamo, imajo težave tudi na nekem, bom rekel drugem nivoju, ko je treba te stvari predložiti, čeprav je bila tudi v tem delu nudena pomoč. Pa da ne bom predolg. Gospodarstvu je bilo izplačanih do sedaj več kot, mislim da 222 milijonov evrov in enako je namenjena pomoč tudi kmetijstvu in pa kmetom, ki so utrpeli škodo oziroma jo bodo dokazovali. jaz mislim, da s tem zakonom, ki novelacijo tega zakona, ki je danes pred nami, bomo samo še tisto najbolj akutno zadevo, ki ni bila naslovljena, pustimo vse ostalo, rešili ali pa v največji možni meri pomagali ljudem, ki so dejansko prizadeti do te mere, da ne vedo jutri, kako naj, bom rekel, preživijo ali pa, da imajo pred sabo neko bolj jasno, bolj čisto sliko o tem kako lahko v prihodnje pričakujejo, da bodo rešili ta problem, ki je naš, to jim je pa treba zagotoviti, to je naš skupni problem in mi se bomo tudi vnaprej, tudi z zakonom o obnovi in razvoju ukvarjali s tem problemom, ne zgolj samo z infrastrukturo in z ostalimi, ampak tudi s problemi, ki jih imajo, vsak posameznik, ki je utrpel to škodo in bil prizadet do te mere, da je na žalost nekaj teh ljudi ostalo tudi brez domov. Hvala lepa. Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati? Aha, potem vas bom pa prosila za prijavo. Prosim vas za prijavo. Pet prijavljenih razpravljavcev imamo. Prva ima besedo kolegica Eva Irgl, za njo pa kolega Dušan Stojanovič. Izvolite.

poplav, ki so prizadele Slovenijo pred približno tremi meseci in cilj predloga tega zakona je, da pride čim hitreje pomoč tako do ljudi, do gospodarstva, do občin, torej do vseh tistih, ki so v poplavah in zaradi zemeljskih plazov utrpeli škodo - takšno ali drugačno. Zdaj kot rečeno v začetku avgusta je Slovenija bila torej priča katastrofalnim poplavam. Še nikoli ni bilo toliko države, če tako rečem, pod vodo, kar dve tretjini države. Od 212 občin mislim, da je bilo samo 30 občin, ki jih poplave niso prizadele, več kot 104 občine pa so doživele zelo močno prizadetost glede poplav. Med najbolj prizadetimi pa vsekakor Črna na Koroškem. Jaz sem pred kratkim tudi kot predsednica Komisije za človekove pravice obiskala to občino, si ogledala posledice te res katastrofalne nesreče, ki se je zgodila v mesecu avgustu, se tudi pogovorila z gospo županjo in takrat je mnogo županov, v tisti fazi seveda, izražalo bojazen, da občine nimajo dovolj denarja za kritje intervencijskih stroškov in tudi za to, da bi poplačali izvajalce, ki so takrat že delali in opravljali to delo sanacije po poplavah. Seveda je bilo takrat na mestu povprašati tudi vse pristojne kdaj nameravajo ta sredstva vendarle sprožiti, da bodo prišla do naslovnikov. Mislim, da potem se je po tistem času to tudi zgodilo, pa vendarle imamo še veliko ljudi, ki govorijo, da država, žal, še vedno ni naredila tistih ključnih korakov, ki bi jih že zdavnaj morala. Naj povem, da bi danes ob 14. uri, torej prav v tem času, morala potekati tudi Komisija za peticije, človekove pravice in enake možnosti, pa sem jo morala kot predsednica žal preložiti, zaradi te izredne seje Državnega zbora. Na tej seji bi namreč govorili o poteku obnove po avgustovskih poplavah v Sloveniji v povezavi s pravico do zasebne lastnine ter pravico do osebnega dostojanstva in varnosti. To je seznam vabljenih na današnjo sejo. Prišli bi župani vseh prizadetih občin in seveda vsi tisti deležniki, ki bi lahko odgovorili na določena vprašanja. Meni je žal, da sem morala to sejo preložiti zaradi današnje seje, čeprav je bila seja Komisije za človekove pravice sklicana že več kot 14 dni nazaj in so tudi vsi ostali, ki torej dajejo na dnevni red določene seje za to tudi vedeli. Ampak naj opozorim, da ta seja bo, in sicer 12. decembra in takrat bomo seveda pogledali, kaj se je do takrat uresničilo dejansko na tem področju poplav in koliko sredstev je bilo dejansko tudi na nakazano tistim, ki to pomoč najbolj potrebujejo. Zdaj po prvotnih ocenah Ministrstva za obrambo je bilo v poplavah povsem uničenih oz. neprimernih za bivanje najmanj 400 hiš. Naj opomnim, oz. opozorim, da je Vlada takrat najavljala podporo občinam pri iskanju nadomestnih zemljišč. Povedali so, da bodo iskali takšna nadomestna zemljišča, ki bodo komunalno opremljena, nato pa bi z različnimi proizvajalci montažnih hiš poskrbeli, da se na opremljena zemljišča postavi hiše. kolikor sem slišala tudi v razpravah, pa tudi, ko sem šla gledati malo za nazaj podatke, mislim, da sta bili do sedaj postavljeni dve montažni hiši. Če temu ni tako, naj me gospod Šefic v nadaljevanju popravi. Tukaj bi želela, da mi mogoče odgovorite na to vprašanje. Želela bi tudi, da pokomentirate izjavo predsednika Vlade, doktorja Roberta Goloba, v enem od televizijskih intervjujev, mislim, da je bila ta izjava podana 10. avgusta, ko je dejal, da se da za montažne hiše postopke neizmerno pospešiti - to je bilo torej 10. avgusta. Iz zadnjih pogovorov pa izhaja, da je možno na mesec graditi tudi do sto hiš s strani montažnih proizvajalcev. Zdaj me pa zanima, kje se je tukaj zalomilo?

se pravi, da ne premisli preden kaj izreče oziroma, če pa je premislil, zakaj nismo še prišli do te realizacije, čeprav jaz izjavo berem povsem tako, kot je bila tukaj pač izrečena. Zato me zanima, torej gospod Šefic kako vi komentirate to izjavo in zakaj do sedaj še ni bilo zgrajenih več montažnih hiš? Moram pa tudi opozoriti, da so mnoge občine takrat tudi povedale, da sredstev, dodatnih, za komunalno opremljanje nimajo in, da imajo velike probleme tudi z iskanjem ustreznih zemljišč. Kako to rešujete in kje smo danes? To me zanima. Zdaj po poplavah je bilo evakuiranih najmanj 8 tisoč prebivalcev, po nekaterih podatkih naj bi bilo samo v Savinjski dolini ogroženih več tisoč delovnih mest, zaradi tega, kako je s tem danes? Tudi to bi želela, da mi odgovorite. Kolega prej pred mano, ko je govoril, je opozarjal tudi na vprašanje psihosocialne pomoči tem družinam, ki so res doživele ogromno kalvarijo, ki so jih prizadele te katastrofalne poplave in jaz sem tudi že večkrat naslovila to vprašanje ob različnih priložnostih pristojnim, tudi mene zanima, kako je danes s psihosocialno pomočjo? Vem, da je predstojnik Civilne zaščite dal odredbo o aktiviranju bolničarjev in psihologov, da se pač vzpostavi neka, prostovoljci civilne zaščite. Pri tem so takrat sodelovali tudi predstavniki Rdečega križa in pa Slovenske Karitas, No, kasneje se je pa to, če se ne motim, preneslo na NIJZ in so potem usmerjali preko NIJZ-ja in Ministrstva za zdravje, to pomoč na terenu. Pa me zanima, koliko dejansko ljudje potrebujejo te pomoči in če je dovolj ljudi na razpolago? Zdaj, med ljudmi je bilo tudi vse pogosteje slišati očitke, da obnova poteka prepočasi, da pomoč ne prihaja dovolj hitro. Vemo, kaj se je dogajalo, zlasti v zaselku Struge, v občini Luče. Ti so tudi grozili po tem, da bodo zaprli cesto zaradi sanacije plazu in tako naprej. Zanima me, kje smo danes tukaj? Moram pa tudi poudariti, da se je Vlada letos odrekla tudi delu evropskih povratnih sredstev za protipoplavno zaščito, zato me zanima, kje bomo dobili ta sredstva, čeprav so bila že namenjena v načrtu za okrevanje in odpornost, in sicer mislim, da v višini 280 milijonov evrov, tako je vsaj načrtovala prejšnja Vlada, se je to zmanjšalo na 120 milijonov. Odrekli smo se, če tako rečem, 160 milijonom evropskega denarja, s katerim pa bi zagotovo lahko pospešili ureditev poplavne ogroženosti območij v Sloveniji. Skratka, to so moja vprašanja, za katera bi želela, da mi gospod Šefic nanje odgovorite. Mislim, da to predvsem ljudje želijo slišati, zato, da vedo, pri čem so, predvsem pa, pred nami so izjemno zahtevni meseci, pravzaprav imamo malo sreče v tem delu z vremenom, ne avgusta, zime, da ni začetek zime tako mrzel. Drugače jaz ne vem, kako bi se to odvijalo. Skratka, dokler nam gre vreme v tem delu na roko, bi prosila, da to se bolj pohitri in da ti ljudje res dobijo tiste osnovne stvari, ki jih najbolj potrebujejo. Očitno še vedno ni pomoč prišla do vseh. Najlepša hvala in hvala že vnaprej za vaše odgovore. Hvala lepa. Naslednji razpravljavec je kolega Dušan Stojanovič in za njim dobi besedo mag. Borut Sajovic. Izvolite. DUŠAN STOJANOVIČ (PS Svoboda): Hvala lepa, predsednica. Jaz bi rekel tako, ni vse tako zelo črno, kot danes poslušamo. v teku, dialog poteka. To, kar smo prej poslušali ne pripombe in pobude koroških županov, so bile vsaj z moje strani tudi tiste, ki so jih preko Sveta koroške regije naslovili na nas

pripravljavcem zakona, gospodu Šeficu, ki je danes tudi tukaj. Pač veliko stvari se odvija, bom rekel, za kamerami ali pa izza kamerami takrat kadar si pač koalicijski poslanec in je pač tako, za premalo stvari se morda mi koalicijski poslanci tudi znamo pohvaliti, zato ker se ti pač zdi to nekako normalno, da svojo službo, da svoje delo, da pričakovanja lokalne skupnosti, lokalne javnosti pač izpolnjuješ, ne da bi to obešal na velik zvon, ker se mi zdi, da je v danih razmerah bolj pomembno biti, pripaden, razumevajoč, empatičen, kot pa da bi si delal zdaj nekdo politično neko kampanjo ali pa plus ali pa kakorkoli že to definiramo. Pač kot rečeno veliko stvari se je zgodilo, veliko stvari je bilo upoštevanih, veliko naših pobud in predlogov je zakonodajalec tudi vnesel v zakone, pravzaprav moram reči, kar večino. Jaz pač te stvari počnem na drugačen način kot nekateri drugi. Opozarjam na stvari, bom rekel, na hodniku, v pisarni, na sestankih in ne na družbenih omrežjih, zato ker pač tako je. mi se danes ne bi pogovarjali o korekciji oziroma o noveli tega zakona, če ne bi v vsem tem času ugotovili, kje so pomanjkljivosti tistega zakona, ki smo ga sprejeli tako zelo hitro zaradi tega, ker smo se zavedali, da v nasprotnem primeru bodo občine v velikanskih težavah in te težave bi se pokazale v bankrotu marsikakšne občine, ne zgolj v težavah z začetkom sanacijskih del, ampak v težavah z izplačili osebnih dohodkov oziroma plač zaposlenih, da ne govorim še o čem drugem. Zaradi tega smo morali pač pohiteti. In ne samo, kot sem rekel, da ne bi bilo denarja za plačilo strojev, jaz mislim, da ne bi tako enoznačno tudi gledam na te stvari, kot jih zdaj opozicija prikazuje glede avansa. 20 % avans je pravzaprav po oceni marsikaterega župana in sam te stvari kar dobro poznam po 25 letih dela v kabinetu enega od županov mestnih občin, je težko, bom rekel, ta sredstva, če nimaš izvajalcev, če nimaš projektov, če nimaš ljudi, če nimaš pravzaprav kapacitet, kako ta sredstva porabiti. In mislim, da je ta 20 % avans kar optimiran in tudi vzdržen. Jaz sem prepričan pa, da bo še razlika, ki bo plačana kasneje, potem seveda občinam omogočila, da stvari sanira in pa, da se seveda tudi neko časovno obdobje morda podaljša za neke občine, ki bodo to same težko izvedle, prav tako tudi tehnične pisarne, ki so v pomoč manjšim občinam lahko pomagajo. Kar se tiče korekcij tega interventnega zakona, jaz mislim, da je tudi prav, da so v dokaj hitrem času pripravljeni in da jih danes sprejemamo. Zdaj se je pravzaprav šele v naravi videlo, kaj je potrebno spremeniti, kaj je potrebno izboljšati. Kdo pa je vedel prej, kaj se nam bo zgodilo? Kdo je vedel kaj nas čaka? Kdo je vedel, da bodo ujme, da bodo ujme v takem obsegu, da bo praktično celotna država na nek način prizadeta ali poškodovana? Kdo je to vedel? Kdo je to že doživel? No, mi smo zdaj to doživeli na Koroškem in vemo kako bo v prihodnje. Zato tudi vsa popoplavna sanacija, ki smo jo deležni ne more biti takšna, da bomo zgolj mašili luknje, ampak moramo te luknje zacementirati, da več nikoli ne bodo prepuščale vode, če se malo po domače izrazim. In seveda relief Koroške je specifičen, plazovit teren, ki nam nagaja že pravzaprav ves čas in se te stvari, vsak naliv povzroči pa seveda še dodatne nevšečnosti, težave prebivalcem, dodatne stroške občinam in državi, da ne govorim o strahu prebivalcev, saj je razumljivo, ampak ja, nihče v tem v tem trenutku ne more napovedati kdaj se bo kakšen plaz sesedel. Seveda, stroka gre na teren, pogledajo, ampak ko pridejo pretirane količine vode, tudi stroka oziroma modeli na katerih stroka temelji svoje ocene pač preprosto ne vzdržijo več pri takšnih podnebnih spremembah, kot smo jih deležni. Zato je prav, da te stvari naslovimo v zakonodaji, tako v novelaciji tega interventnega zakona kot tudi v osnutku Zakona o obnovi in razvoju, ki ga pripravljamo. In ravno o tem se danes pogovarjamo, tako da ne reči, da nič ne delamo ali pa da dela stojijo ali pa da dela z deli čakamo, o tem se danes danes pogovarjamo, da bomo lahko končno vse, na kar opozarja tudi opozicija in pa seveda vse, česar se tudi koalicija jasno zaveda, lahko tudi izvedli. Zakonsko podlago pač potrebujemo in to zakonsko podlago pripravljamo, ker pač ne vladamo z odloki, ampak z zakoni. (Nadaljevanje) je v pripravi. Sam sem čisto vse pripombe županov, ki sem jih dobil, pripombe sveta Koroške regije, pripombe Regionalne razvojne agencije, vseh deležnikov torej na Koroškem od prvega dne posredoval pripravljavcem zakonodaje. To je moje delo, to se od mene pričakuje in jaz s tem nimam težav, pa tudi če je ponoči ali pa opolnoči, in to tudi počnem, in mi je prav, da to počnem. Na to temo sem se udeležil velikega števila sestankov, nekaj jih je celo, sva se jih udeleževala skupaj z državnim sekretarjem Šeficem, na to temo sem povabil Vlado Republike Slovenije, da pride na Koroško, da vidi stvari iz prve roke, da vidijo posledice ujme, ker se potem lažje odločajo, tudi ministri lažje sprejemajo določene odločitve in predvsem dobijo sogovornike na lokalnem nivoju, sogovornike, ki lahko na probleme opozorijo iz prakse in iz prve roke. Jaz, kot sem že prej dejal, tega ne obešam na velik zvon, ker sem pač en majhen zob v tem velikanskem kolesju državnega aparata, mehanizmu, ki ste ga pa žal, tako rigidnega in togega, da moramo zdaj po nujnem postopku sprejemati zakone, da lahko sploh kaj naredimo, žal zaradi te hitrosti ni vse optimalno, ampak lahko si priznamo vsi, tudi prej smo s strani opozicije slišali, ta državni aparat nismo mi naredili in postavili, mi smo prišli sem lani maja oziroma junija šele potem, in ta državni aparat je nepripravljen na takšne razmere, kot so se zgodile zdaj. In to moramo vsi razumeti in ti ljudje delajo tudi preko delovnega časa, tudi ponoči, da sledijo potrebam prebivalstva, da sledijo potrebam občin, lokalnih skupnosti, da sledijo potrebam in predvsem, da sledijo deževjem, ki si sledijo kar eno za drugo. In te stvari so, bi rekel, jih moramo upoštevati in moramo razumeti, da stvari pač ne gre rešiti čez noč. Jaz bom se trudil tu v tem Državnem zboru biti večkrat glas razuma, zato ker poslušamo populizme, floskule in mi je včasih pravzaprav težko, zato ker sam vem, kako je težko kaj premakniti, naj bo to na lokalnem nivoju ali pa na državnem nivoju, in mi zdaj seveda, gospod Šefic, jaz ga lahko samo pohvalim, ampak on ne more biti povsod, ne more pomagati vsem naenkrat, je pa povsod in se trudi vsem pomagati, ne more tega početi sam, in zato smo tudi mi tukaj, da to zakonodajno podlago optimiramo zato, da bo dejansko pomoč prišla do ljudi. Seveda pa to, kot rečeno, ne more biti narejeno čez noč. Jaz mislim, da računamo lahko tudi na lokalne skupnosti, lokalne skupnosti, na župane, ki bodo ta lansirana in kasnejša sredstva za obnovo morali iznajdljivo uporabiti in biti agilni pri tej porabi in jih hitro in učinkovito tudi investirati, najti izvajalce, najti delovno silo, ki bo sposobna sanirati te stvari in prav je seveda, da tudi ljudem prej pomagamo, zato ta novelacija je absolutno dobrodošla in tudi naj čim prej steče. Prav tako bom sam podprl tudi prihajajoči krovni zakon o obnovi in razvoju, hkrati z njim pa tudi program za popoplavno obnovo, ki bo nekako, bi rekel, jaz to razumem kot nek podzakonski akt, ki pa bo specificiral potem regijski, in naslovil regijske problematike in regijske, bi rekel, potrebe, ker če bi v krovni zakon vpisali čisto vsako cesto v vsaki občini, bi imel verjetno, ne vem, 5 tisoč členov. Tako da, mislim, da te zaveze, ki jih je tudi Vlada dala ob obisku Koroške v času po poplavah, da bom jaz tudi sam nad tem bdel, hkrati pa tudi s kolegi iz Koroške, tudi nad izvajanjem sanacijskih ukrepov, ki se jih tudi gospod Šefic dobro zaveda, tudi minister Kumer, tako da mislim, da so ti popoplavni ukrepi, ki prihajajo potem na osnovi 84. člena Zakona o obnovi in razvoju, šele tisto pravo na kar bomo lahko ponosni tudi na Koroškem, da smo uspeli v tem Državnem zboru sprejeti da nam bo to pri tem seveda v pomoč oziroma pričakujem, da nam bo v tem, pri tem v pomoč tudi Vlada Republike Slovenije in pristojna ministrstva. Vsekakor pa dajmo stisniti, dajmo potegniti ta voz iz, bom rekel, mulja, če uporabim naš koroški izraz, ko se pravzaprav resnično velik del Koroške s tem problemom ubada in narediti nekaj dobrega in to čim prej za naše prebivalke in prebivalce. Jaz bom brez težav podprl novelo tega zakona, hkrati pa seveda si želim, da bi tudi prihajajoči Zakon o obnovi in razvoju čim prej ugledal parlamentarne duri, in da ga tudi sprejmemo. Hvala lepa.

kadar se nekomu naredi nekaj slabega, nekaj hudega, nekdo pa iz tega kuje dobičke, saj dobiček ni samo v denarju. Nekdo je pred mano, eden od prvih sogovornikov je razvil celo teorijo o vojnem dobičkarstvu: kako bo ta vlada 10 milijard evrov razdelila petim podjetjem brez javnega naročanja. Očitno ni prebral, kaj se potem, ko pride do naravne nesreče, sploh dogaja in kaj vse je treba narediti v prvem koraku, v vmesnih korakih in v zaključnem koraku. Jaz razumem, da o dobičkarstvu, o potencialni korupciji, obnova je zdaj od načrtovanih recimo, da se bomo približali 10. milijardam, smo porabili 400 milijonov in nekdo že zdaj razmišlja, da bo v naslednjem mandatu ustanovil preiskovalno komisijo, ki se bo ukvarjala s porabo denarja. Ja, če je to vse, kar nam lahko platforma obljubi, pa smo zelo na slabi poti. Jaz moram prvo reči, ker vse življenje živim ob vodi, živim ob rekah, živim ob plazovih, da so to zahtevne situacije, ki se jih pa da obvladati in premagati, če smo pametni, preudarni, predvsem pa tudi delovni in solidarni. Zato v tej debati s prvega, prvo moje sporočilo še enkrat hvala, hvala, hvala vsem, ki so sodelovali v tej intervenciji, da je ob takem obsegu, ob taki nesreči žrtev bilo tako malo. Svoje je oddelala gasilsko reševalna in vse druge službe, vojska in predvsem smo mi znali pomagati drug drugemu. Potem, ko govorimo o sanaciji, slišal sem, eni štejejo dneve, 89, 92 ali koliko dni že, ne znajo pa povedati, da smo ljudem z ukrepi dali že 410 milijonov, kar je za majhno državo velik denar in še več ga bomo dali. Še enkrat bom ponovil številko, kdor je bil najhuje prizadet, je iz sistema pomoči, ki je bil izdelan, lahko že dobil 40 do 60.000 evrov za prve korake o obnovi pri pomoči. Danes poteka tudi prepir ali je dovolj 20 % akontacija ali je bolj 40 ali kaj več. Če bi mi predlagali 40, bi nekdo drug predlagal 80, če bi mi predlagali 80, potem bi nekdo drug predlagal kar 120. Tako v tej politiki gre. Zakaj smo do zdaj namenili denar prizadetim ljudem? Za izplačilo izrednih denarnih socialnih pomoči 43,2 milijona evrov, dodelitev humanitarne pomoči brez razlike za krovni dve organizaciji, ki pokrivata vse Slovenke in Slovenke, Rdečemu križu in Karitasu 10 milijonov evrov. Hvala obojim za delo, ki ga opravljate, ne delo, poslanstvo. 40 % vnaprej zagotovljenih finančnih sredstev za izvedbo sanacijskih ukrepov na podlagi predhodno ocenjene škode na stvari. Zato je bilo dano ljudem, podjetjem, kmetijam, tudi nekaterim društvom že 222 milijonov evrov. Intervencijske stroške smo povrnili. V kakšnem odstotku že?

Bil sem 16 let župan, trikrat smo se srečali z ujmami. Pa vam bom dal en drug primer tistim, ki govorite o hitrostih. Poplave v Železnikih so bile leta 2007. Kdaj so se zaključile? Sanacija praktično letos ali pa še ne čisto povsem. Dajte pogledati še na koledar, kolikokrat vmes ste bili vlada. Trikrat! Trikrat po koliko let? n danes boste vi nam, ki se trudimo, šteli dneve? Sram vas bodi. Govorili ste o obnovi v Posočju. Koliko časa je trajala? 25 let. Kakšna je vaša odgovornost, kakšna je odgovornost Svobode, ki je svoj mandat začela v težkih razmerah eno leto pa pol nazaj? Gremo naprej. Nihče nikoli v zgodovini te države ni občinam sredstev, interventnih in akontacijskih nakazal tako hitro. Nikdar in nikoli. Vodil sem obnovo v treh tržiških dolinah leta 2018, škoda je bila ocenjena tam nekje na več kot 10 milijonov evrov. Za majhno občino je to velik denar. Hvala lepa vsem, ki ste nam pomagali pri sanaciji, solidarnost je bila velika, tudi pomoč države. Za sanacijo smo porabili skoraj 4 leta. Če bi imeli tak suport s strani države kot ga imamo danes, bi končali v 2 letih. In to so tiste bistvene razlike. In namesto, da se prepiramo in kregamo, kdo je boljši, kdo je slabši, iščimo rešitve, ki namenjajo več sredstev predvsem pa hitrejše postopke. Za intervencijske stroške je šlo 138 občinam 96 milijonov evrov. Sem terenski človek. Številne od njih jih še niso porabile. Niso, denar imajo na računih, vseh zadev še niso poplačale in uredile. Jaz upam, da se to zgodi čim prej. Smo mislili tudi na sile za zaščito, reševanje in pomoč, da. Društvom, gasilskim, gorsko-reševalnim in podobnim, smo namenili in izplačali - ne obljubili 11,5 milijonov evrov. Rekordno hitra in finančno učinkovita je bila tudi pomoč v požaru na Krasu, pa nekateri še zmeraj kot lažne novice govorijo nekaj drugega. Enostavno to ni res. Denar do društev gasilskih, denar do ljudi prihaja. Gospodarstvu, 31,8 milijona evrov je bilo že pomoči gospodarstvu. Število ljudi, za katere ta država plačuje prispevke, ker ne morejo delati, ker ne delajo, se mesečno giblje od 10 do 13 tisoč. Veliko govorimo o sanacijah, predvsem pa o vzdrževanju vodotokov. Dajte tisti, ki ste dolga leta namenjali denar za gradnjo hidroelektrarn na spodnji Savi in je šel denar vodnega sklada, ne tisti, ki je šel za elektrarne, tisti, ki je šel za ureditev v okolico ob elektrarnah zato, pa še kaj več, zato, ker so bili tam pravi ljudje, na pravih političnih položajih. denar je šel za vode v en konec Slovenije, zato so v številnih hribovitih in plazovitih sredstvih v krajih ostali brez sredstev za sprotno vzdrževanje vodotokov. Ta sistem bomo popravili in pa nadgradili.

To je sistem, ki v praksi deluje. Kako imamo pri cestah, imaš v vsaki občini ceste za katere recimo v delčku skrbijo ali pa v delu krajevne skupnosti ob pomoči občine imaš ceste za katere skrbi občina in imamo ceste, ki so pomembnejšega ranga, ki zahtevajo večje investicije, večja sredstva in za to poskrbi Ni treba odkrivati tople vode. Taki sistemi v praksi že delujejo in jaz sem prepričan, da bomo našli rešitve tudi za to smer. Enostavno podatkov o pomoči, ki je že prišla do ljudi, je veliko, potrebujemo še več in to bomo naredili. So pa politične debate tistih, da namenjamo pa premalo ali pa da namenjamo prepočasi, kar malo meni, bi rekel, nerazumljive, lahko bi rekel tudi zmedene. 10, 14 dni nazaj sem poslušal, to je bila mantra, politična, da je škoda bila ocenjena prebogato, deset milijard pa že ne. Ali mi privoščimo ljudem, našim Slovenkam in Slovencem, da si domačije, kmetije, gospodarstva, podjetja, delavnice obnovijo kvalitetno in boljše. Ja, mi v Svobodi da,

Jaz ne vem ali je kolega Sajovic govoril o interventnem zakonu ali je govoril o zakonu o obnovi, ki bo prišel na vrsto kasneje, se pravi sanacijskem. Dejstvo pa je, da govori o nekem politiziranju, ampak na koncu je sam veliko politiziral. Nihče od nas v razpravi ni rekel, da je preveč sredstev, da je kaj prebogato ali da smo proti kakšnim ukrepom. Mi smo konkretno povedali, katere stvari v tem zakonu niso dobre. In če bi imeli toliko prakse, kot ste natolcevali ves čas zdaj, bi tudi vi opozorili državo, resorje in tako naprej katere prioritete naj ima interventni zakon. Če vi še zdaj ne veste kateri objekti bodo lahko sanirani, kateri ne, je to slab signal, ker vi v Zakonu o sanaciji ne boste imeli predvidljivih podatkov. In ko govorite o vodotokih in ne o vzdrževanju in tako naprej, jaz sem povedal, podjetje PUH je bilo ukinjeno leta 2012 v času LDS, ne v naših vladah. In govoriti o tem, kako so lokalne ceste primerljive z vodotoki, pa naj jih občine upravljajo, niso. Vsi vodotoki v tej državi, so po Ustavi po zakonodaji last države. In dokler se to ne spremeni in dokler ne sprejmete neke odločitve v tej smeri, pač župani ne morejo posredovati legalno na posameznih vodotokih, tako da to bo treba narediti in tu se mogoče edino strinjava. Vse ostalo, kar je bilo pa govorjeno, tudi o popotresni obnovi in dolžini popotresne obnove, to je vse sanacija. In dajte vi govoriti o interventnem zakonu, kjer govorite noter o določenih stvareh, ki v ta zakon ne sodijo, konkretno razlastitev. Za vse ostalo smo pa povedali, da je, da gre v pravi smeri, da je prav, da se te akontacije izvajajo in tako naprej. Primeri prejšnjih nesreč v Sloveniji so bili, pač, lokalno bistveno bolj omejeni in zato je lahko država skozi svoje organe tudi škode drugače popisala in to uredila pravočasno. V tem primeru gre za tako velik obseg, da se tega ne da narediti. In zato govorite o teh predplačilih, akontacijah, in tako naprej, ker je to edino izvedljivo. In ne kar primerjati, da prejšnji pa niso bili pametni pa niso znali tega urediti. V prejšnjih primerih so bile tudi hude naravne nesreče, vendar so bile lokalno zamejene in so se lahko službe s tem drugače ukvarjali. Zdaj imamo to obširno, praktično po celi Sloveniji in druge možnosti ni, kot da se poenostavijo stvari. Tako, da malo bolj konkretno bi prosil. In govoriti o interventnem zakonu, ne pa govoriti o sanaciji, pa kako se bo sanacija odvijala. To bomo, upam, da čez 14 dni imeli v parlamentu in takrat upam, da bo tudi kaj konstruktivnega, pa da boste tudi kaj poslušali, ne pa samo pametovali.

še enkrat ponovim. Saj mi v Novi Sloveniji ne govorimo, da nihče ne dela nič, da Vlada ne dela nič. Dajte nas malo tudi poslušati, saj smo zelo jasno povedali, kolegica dr. Vida Špelič. Ocena Nove Slovenije je, da ta zakon prinaša veliko dobrega za ljudi, nenazadnje finančni učinki zakona so 6 milijonov evrov, to bodo dobili ljudje, upam, da do zadnjega centa po načelu pravičnosti, tako da ne nas, kar tako klofotati. Mi nismo kul opozicija, mi smo normalna opozicija. Je pa res, da da žal, katastrofe v Sloveniji, tudi Sloveniji ne prizanašajo. To, kar je bila epidemija covid-19 za našo prejšnjo vlado, to so za to vlado žal katastrofe, poplave, naravne katastrofe. Takrat je smrtonosni virus pobiral žal tudi mlada življenja. Zdaj je poplava, avgustovska poplava prizadela ogromno materialne škode če smo pri oceni škode, bilo bi pošteno, kolegice in kolegi iz koalicije, da bi vendarle Vlada prinesla v Državni zbor nek dokument, neko oceno, kako je Vlada prišla do ocene škode 9,9 milijard. Mi zdaj poznamo aplikacijo Ajda, ker je približno tri milijarde škode evidentirane, oz. ocenjene, gospodarstvo je reklo še eno milijardo in smo pri štirih. Kar pa je problem, po moji osebni oceni. Problem je, da te eksaktne ocene ni, da pa s strani Vlade celo od prvega med njimi dobivamo signale, ja, škode bo skoraj deset milijard. Kaj pa to pomeni? To pomeni, da je takšna ponudba denarja in zato je logično, da so nekateri razmišljali in opozarjali na vojno dobičkarstvo, jaz temu pravim poplavno ali pa popoplavno dobičkarstvo. Zelo pomembno je kaj politika - sploh tisti najvišji predstavniki politike v državi govorijo - kakšna so sporočila. Zelo pomembno. In res je, od poplav mineva sto dni. Zdaj bom spet dobil očitek, da štejem dneve. Ja, seveda. Vlada pravi, da popoplavna obnova poteka hitro in gladko, ljudje na terenu in občine se s to oceno ne strinjajo. Tisti, ki smo bili na terenu. Mi smo pravzaprav obdelali ves teren, ki so ga prizadele letošnje avgustovske poplave, tam nam ljudje govorijo drugače. In zato bi bilo dobro, da bi imeli učinkovito vlado, učinkovito - bom dal primer, ker tam slišim, da jo imamo, pa recimo, da se lahko s tem strinjam. Ampak če primerjavo naredimo, ko je naša vlada prisegla leta 2020, je v sto urah, v času covida prinesla prvi paket zakonov za pomoč ljudem in gospodarstvu. Zdaj, ko gre za konkretno zakon, ki se dotika tudi problemov na stanovanjski ravni, če smem, oz. na ravni domov, ki so jih ljudje izgubili ali pa so bili hudo poškodovani, zdaj merimo to učinkovitost v sto dneh, ampak tu zdaj naredim piko. Bi pa bilo tudi dobro, da s strani Vlade generator obljub ugasnete, ker zdaj že vidimo in slovenska javnost zelo jasno ve, da od teh obljub se praktično, potem nič ne uresniči, oz. se uresniči nekaj nasprotnega. Kar zadeva amandma k 3. členu. Jaz bom podprl amandma k 3. členu, ki so ga pripravili v Poslanski skupini SDS. Zakaj? Zato, ker smo v našem stališču že tudi jasno povedali, da je potrebno tem nesrečnežem v poplavah bolj zaupati. Kaj to pomeni? Da jim je potrebno dati ne samo 20, ampak 40 % predplačila, ocenite si, koliko je to, tega denarja, če vam zalije eno etažo recimo, recimo. Izračunajte si po današnjih cenah gradbenega materiala, storitev in tako naprej. Kolegi iz SDS grejo še naprej, predlagajo 50 %, zato bomo to podprli in ključno je za, značilno pravzaprav, za desnosredinske vlade, da občinam in državljanom bolj zaupajo kot vlade vlade iz nasprotnega političnega spektra, zato bi bilo dobro, da se ta odstotek dvigne, zdaj kot je predlagano, na 50, za 50 %, zato bomo mi to podprli. Kar zadeva, da se potem ne bom več oglašal, ker itak gre za več ali manj splošno razpravo, jaz se bom pa držal zakona, to pa vsekakor obljubljam. Ko govorimo o 18. členu in objektih za odstranitev. Zdaj berem ta amandma. Res je, amandmaji kapljajo, težko je zdaj nekako skombinirati dopolnjen predlog zakona in amandmaje, ki jih dobivamo na klop, se mi poraja vprašanje za gospoda državnega sekretarja; ko bo objekt odstranjen, kdo bo lastnik zemljišča? Ali ostane lastnik enak, kot doslej? Težko zdaj razberem, vi imate odgovor gotovo, kako se reče, v malem prstu, na drugi strani pa sem vesel, da ste tudi prisluhnili na odboru naši kolegici in vendarle definirali tudi v 21.a členu, da bo izvajanje prevoza donirane krme izvajala oziroma zagotavljala Kmetijsko gozdarska zbornica. To je rešitev, ki je nastala včeraj na odboru, prav, upam, da ste z njo bili v kontaktu in upam, kolegice in kolegi iz koalicije, da to ni tista Kmetijsko gozdarska zbornica, ki jo imate namen ukinit. Depolizirali ste jo že, ampak vam itak ne bo uspelo, ker bo Ustavno sodišče vas po prstih, če smem tako reči, upam, da boste zdaj nekako pa le dali pravi pomen tej gospodarski zbornici in da ste opustili blodnje, da bi jo ukinili. Zaključujem z iskreno zahvalo vsem tistim, ki se trudijo pomagati državljanom, nesrečnežem, ki so jih prizadele letošnje avgustovske poplave,

in akcije še tečejo. Govorim z ljudmi iz Karitasa, potrebe so velike, sprašujem potrebujete pohištvo, pralni stroj, pravijo, ja, potrebe so velike in dober je občutek, ko več daš, več imaš v srcu, namreč. Torej, amandma k 3. členu kolegic in kolegov iz SDS bom podprl, bi pa tudi sam še enkrat apeliral na vas, na Vlado, da vendarle opusti kakršnokoli idejo o, kot kot se reče, nacionalizaciji, da ne bo slučajno prišlo do prisilnih deložacij, kar se je dalo slutiti iz osnovnega besedila zakona, ali ste si naredili slike,

Spoštovana predsedujoča, cenjeni kolegice poslanke, kolegi poslanci, hvala za besedo! Torej nepričakovane okoliščine terjajo hitre odzive in prav gotovo se Vlada Republike Slovenije odziva na ta način.

Zdaj očitno je zelo popularno, zame osebno celo populistično navijati te odstotke na 30, 40, 50, 70, seveda lahko vsak od nas ima svoje stališče tega, ampak sam osebno menim, da je 20 % predplačilo absolutno na mestu. Na nek način se Vlada s tem zakonom, kateremu pritrjuje tudi kot taka koalicija, ukvarja tudi z vprašanjem kriznih namestitev, podaljšanjem torej izplačila stroškov samih namestitev. Pa še ena zadeva je, ki bi jo mogoče kot pomembno izpostavil, v tem Državnem zboru ste se, sam sem namreč pred kratkim zasedel ta stol, pogosto ukvarjali z vprašanjem, kako Vlada Roberta Goloba in vladajoča koalicija ne skrbi za kmetijstvo. Torej, kot tako se tudi v tem zakonu opredeljuje torej to dejstvo, da bo zakon zagotovil prevoz donirane krme, torej gre za voluminozno krmo. Sam sem bil prisoten na območjih, ki so bila prizadeta zaradi teh poplav, konkretno Luče, Ljubno ob Savinji, kjer sem na nek način z navdušenostjo, ponosom in hvaležnostjo sprejema informacije, da kmetje imajo dovolj krme, in da želijo v bistvu sami disperzirati, na nek način skrbeti za to, da bo se ta krma enakomerno porazporedila po Sloveniji. Mislim, da je to enkraten primer solidarnosti, Po drugi strani pa je to dejstvo, ki kaže tudi na to, da se vlada dejansko zaveda pomena kmetijstva. Le spomnim naj, da je Vlada v letu 2022 namenila 455 milijonov proračunskih sredstev resorju kmetijstva, obenem pa smo potrdili do sedaj največji strateški načrt skupne kmetijske politike, tako da dovolite mi, da vsaj malo zaidem iz samega konteksta zakona, vendarle se mi zdi, da je to pomembna zadeva. Kolegi iz opozicije so se hudomušno norčevali iz ukinitve solidarnostnega prispevka. No, sami imamo v tej zadevi precej jasno stališče, torej zame dejstvo, če nekdo premisli in dojame, da katera poteza mogoče ni prava in jo spremeni, ne dojemam kot šibkost. Zame osebno je to krepost, ki jo le redko, žal, vidim v tem Državnem zboru. Kolegi, žal jih tukaj ni, pa bi mogoče se tudi na njihove razprave na nek način odzval. Kolega Šturbej je govoril o projektih, ki jih bo Vlada rezala. Jaz mislim, da marsikateri projekt iz vlade Janeza Janše, je bil zame osebno, pa to je politično stališče, popolnoma politične narave. Sam prihajam iz občine, kjer sta bila vsaj dva taka projekta, torej vašega bivšega poslanskega kolega Janeza Madgyar, torej 20 milijonska, večnamenska dvorana brez kakršnegakoli kritja v proračunskih dokumentih in gondola. Torej, sam absolutno si želim in na nek način tudi kot poslanec dajem mandat Vladi, da preveri dejansko te projekte, ali so tako zelo nujni in potrebni, ali pa so kot taki namenjeni le financiranju določene politične opcije. Zdaj, slišali smo tudi eno pridigo o sami transparentnosti s strani kolega Logarja. Sam sem mu za to pridigo izjemno hvaležen, bi pa ga mogoče spomnil in tudi meni je žal, da te pridige ni uvrstil na dnevni red seje Državnega zbora, recimo v mandatu prejšnje vlade, ko so se prosto po Prešernu nakupovali ventilatorji, maske, itd. Torej, absolutno je kolega Logar pristojen in na nek način tudi objektiven pri tem, da nam, da nas pouči o tem kako se nabavlja določene stvari. Za zaključek bi se mogoče vrnil na začetek današnje seje, današnje razprave, bi citiral kolegico dr. Vido Čadonič Špelič, kjer ste gospa rekli, da procenti niti niso pomembni, pomembna je hitrost. Jaz nisem prepričan, da bi se vsi vaši strankarski kolegi, predvsem verjetno iz nedavnih zgodb Darsa, s tem popolnoma strinjali, predvsem kar se tiče procentov. Hvala lepa. Hvala lepa.